jaz razumem, da njihov Urad za demografijo si je prizadeval za pripravo ukrepov in tako dalje. Mene niso razumeli, sem povedal, kaj dejansko so naredili, naredili so samo, da so objavili par Facebook objav, pardon, instagram objav in par tvitov. Druga stvar, oni nam očitajo, mislim, da se tu nismo razumeli, nisem problematiziral verodostojnost podatkov, problematiziral sem številke. Ko govorimo na eni strani o debirokratizaciji, govorimo, da se število pravnih aktov zmanjšuje in se lahko zaradi tega zatrdim, da kaj so naredili v tej smeri, nič.

Hvala za besedo, predsedujoča. Zdaj, ko smo imeli na odboru to temo, je bilo pač enega od sekretarjev izpostavljeno. Dvom o primernosti besede debirokratizacija. Vse to, bi rekel, to besedo lahko tudi nadomestimo z deregulacijo deregulacijo ali pa dekomplikacijo. Namreč, če smo v Sloveniji kaj mojstri, smo mojstri v kompliciranju. In ko neko stvar zakompliciraš, se pravi, že v štartu veš, da se nimaš namen, da se neka stvar reši, ampak jo zakompliciraš tako dolgo, da pač ni, da postane nerešljiva. Ampak če gremo malo naprej, se dotaknemo drugih zadev. Slovenija potrebuje pravo reformo na področju, na področju te debirokratizacije in ne samo neke lepe kozmetičnih popravkov. Ta Vlada oziroma ta koalicija je imela enkratno priložnost, da se te zadeve loti. Namreč, tako število glasov, kot jih imate vi, so lahko ukrepi tudi hitro v pravo smer narejeni. Vemo pa res, da imajo

je rekel, ko si v opoziciji gledaš drugače, kot si v, kot minister pa gleda drugače, ker pač ima zdaj druge oči, in tudi sam meni, da smo preveč deregulirani, debirokratizirani in dekomproicirani in da je treba nekaj narediti. Ampak če ne bo to dogovor vseh strank, potem te rešitve ne bomo nikoli našli. Da povemo, zakaj je ta debata danes potrebna. Namreč ta slovenska Vlada oziroma ta koalicija je imela res, kot sem rekel, dobro izhodišče, ampak s tem, ko je šla na 20 ministrstev, na 20 ministrstev, se je ustrelila dejansko v koleno. Ti ne moreš iti pogajati z določenimi v neki optimizaciji delovnega procesa in vseh teh stvari, če sam delaš kontra. V Sloveniji imamo tudi problem, da delo ni ne spoštovano ne cenjeno in ne, bi rekel, pravično nagrajeno. Pa se samo dotaknem neko predstavo, kako, kako velik je ta aparat slovenske vlade. Imamo 20 ministrstev, 196 organizacijskih enot, 40 organov v sestavi, 9 varuhov, 36 posvetovalnih teles pa 20 javnih zavodov. Se pravi, mi imamo tu en, bi rekel, enega slona, ki ga težko premakneš. In če hočeš biti država kot je Slovenija, ki je majhna, uspešna, hitra, učinkovita, je ta aparat za njo prevelik. Namreč, če ti ta aparat premakneš, izgubiš in energijo, upanje pa moč, in ta aparat je tisti, ki ga moramo premakniti. In če hočemo vse stranke doseči, da gre Slovenija v nek razvoj neke mlade, moderne države, vitke, potem je treba tega slona zreducirati v gazelo in to je tisto osnovno vodilo, ki bi moralo biti v Sloveniji cilj. Ampak kot sem že rekel, če ne bodo vse stranke za to, potem je to nekaj jalov tek, neko brezupanje, ker pač, če bo samo ena stranka, da drži figo v žepu, je ta proces, nima uspeha. Če se vrnem na štempljanje, ko je bilo, vau, to je pa nek remek delo. Tega štempljanja se je ministrstvo za delo lotilo, ker je pač nekaj inštitucij, je kršilo, kršilo pač zakonodajo. Zdaj pa, da bi se lotili teh par kršiteljev, gremo mi v akcijo novega sistema štempelja in smo zaposlili čista podjetja, inštitucije javne pa to z neko neumnostjo. Mi smo bili lansko leto na Primorskem kot poslanska skupina, jaz sicer nisem v tej skupini, bil je pa en moj kolega. In so prišli ven, je bila šola ali pa vrtec. Tam je bila električna napeljava, je bila, bi rekel, iz časa po drugi svetovni vojni, od spodaj je bil pa najmodernejši čitalec za delovni čas. Se pravi, če se vprašamo, komu je bil to interes, to štempljanje, po mojem nekaj IT firmam. Namreč tisti, ki imajo vse to poštimano, podjetja in to, niso rabili. Ampak to je nekdo zavohal neko priložnost, nek startup in se je to šlo v to zadevo šlo. Jaz sem na tem odboru, ko smo pač imeli to temo štempljanje,

Ampak podjetja pa vse se je pa to obremenjevalo z neko neumnostjo. Pa kdo bo za to neumnost prevzel odgovornost? Noben. Vse to lepo pogliha in to je to. In to je res problem Slovenije, ki nič ne naredimo. Ša če gremo še, zakaj nismo mi toliko uspešni glede te debirokratizacije. Ja, to moramo vedeti, to je en velik aparat, noter je veliko delovnih mest, ki pač, če mi začnemo to manjšati, bo tudi nekdo delovno mesto izgubil oziroma bo moral delati nekaj takega, da ne bo na tisti strani, ko zavira razvoj pa duši gospodarstvo, ampak / nerazumljivo/ pomagati gospodarstvu, ja, pa moraš iti pa delati. Ja, to je pa problem v naši državi.

teh zadev, se na koncu vprašaš, ali bo se meni ta investicija kdaj povrnila? Namreč, jaz ne vidim nobenega, da bi prišel nekam vlagati, v neko okolje, da bo delal minus. Tega ni. In to se moramo zavedati. In se pravi, naloga države, Vlade, je, da taka okolja vzpostavi. Če pa mi delamo neko nepreglednost, neko meglo, bo prišel pol kak investitor, ja ne bo ga, plus tega, da imamo problem previsoko obdavčene plače pa delovno silo.

predvolilno kampanjo. Cilj serijskega vlaganja interpelacij, razne zahteve za izredne seje, referendum, shodi z upokojenci, vse to kaže zgolj na to, torej dejstvo je, da vam v resnici ni niti za debirokratizacijo, ker ker bi potem bila vaša zahteva spisana malo drugače, z nekaj boljšimi, kvalitetnejšimi podatki in ne toliko zavajajoče, kot pa zgolj zmetati tej vladi, tej koaliciji čim več težkih polen pod noge. Na ta način seveda se želite še pred samimi volitvami dokopati do glasov, ki bi vam pomagali pomagali do naslednje sestave vlade. Mislim, s temi dejanji, s temi manevri, ki se jih greste, je dejansko samo zaznati zelo šizofreno delovanje vaše stranke, kar pa nam niti ni tako čudno, ker dejstvo je, da je vaša želja po moči, po oblasti še kako goreča in ne bo nikoli, nikoli ugasnila, to nam je pač jasno. Skratka, orodja, ki jih pri tem uporabljate so, kot sem rekla, referendumi, izredne seje, pa enkrat upokojenci pa shodi, pa danes recimo ta debirokratizija, debirokracija in tako naprej. Vedno vam pač nekaj paše. predvsem tukaj bi želela opozoriti na to, da niti ni čudno, ko pa veliko teh vzvodov in želje in hrepenenja črpate iz zmage in razdiralnega politika Donalda Trumpa in njegovih milijarderjev. V tej ameriški zadevi še kako prednjači eden od tistih, ki naj bi, bom rekla, zmanjšal ameriško administracijo, to je milijarder Elon Musk, ki pa, naj kar tako povem, namerava z motorko v roki spodrezati vse, kar vsaj malo spominja na zvezno državno službo. Trump je dal masko in njegovemu oddelku za učinkovitost vlade izjemno moč. V samo šestih tednih so bile razpuščene celotne vladne agencije in odpuščenih na deset tisoče uslužbencev. To si vi želite za Slovenijo, kajneda? Plačna reforma, ki jo je ta vlada uspešno izpogajala z ogromnim številom sindikatov, mislim, da 46, vas boli, ker vam to v vseh 15 letih pač ni uspelo. V nobeni, na nikakršen način pa se ne vprašate ali ni plačna reforma tista, ki bo javni sektor v smislu zagotavljanja storitev vsem državljanom dala več in boljše pogoje za življenje. Torej, zaradi vseh teh vaših želja po vrnitvi na oblast, imamo danes na klopeh rokohitrsko spisan predlog priporočil za debirokratizacijo s podpisom SDS. ne morete in temu se dejansko ne morete braniti, a vedite,

po zaključku, kot sem rekla, plačne reforme, izpeljali tudi zdravstveno reformo, ki je obsežna, ki zahteva veliko manjših korakov, to pa pomeni, sprejemanje več sistemskih zakonov. Kajti če nekaj se razkraja 20 in več let kot se je javni zdravstveni sistem, potem pač rabimo vztrajnost, rabimo močno voljo, rabimo dobre odločevalce za sprejem zakonov, ki bodo na koncu vodili v kvalitetno, vsem pod enakimi enakimi pogoji dostopno javno zdravstvo. In zdaj, če grem še malo nazaj, da povlečem paralele s tem, kaj ste nam delali ob samem začetku mandata. 237 dni je bila ta Vlada tako rekoč paralizirana zaradi vaših vloženih zakonov, 30 cirka ste jih vložili. Zaradi blokiranja Zakona o Vladi, zaradi referenduma na Zakon o Vladi, ko pa je jasno, da si vsaka vlada, vsak voditelj prikroji organizacijo svojega dela na način, da bo sledil ciljem, ki smo jih obljubili pred volitvami in zato tudi dobili mandat. Dejstvo je, da še to povem, da si zelo želite slediti in ponavljati neke ukrepe, ki jih uveljavlja Trump tam preko. Zelo všeč vam je njegova temeljita revizija državnega financiranja nevladnikov, ki bi jo vi zdaj radi udejanjali tudi pri nas. Vzeli torej nevladnikom in dali - za kaj? - za orožje. Pa vsi vemo, kako pomembni so nevladniki za vsako vlado, za vsako vlado, zato, da nam pokaže ogledalo. Ja, tudi nam mogoče ni bilo najbolj všeč, da je gospod Jaša Jenull z nevladniki organiziral demonstracije. Ampak bile so spoštljive, bile so speljane v duhu demokratičnih principov in povedale so, nam kje so še možnosti in kaj je potrebno za blaginjo tega naroda še izboljšati. Torej, ta vaša današnja zahteva za sklic izredne seje z namenom naslavljati debirokracijo je res, prav smešno. v bistvu bi rekla, ko pa sami vemo, in danes smo to že velikokrat slišali, podatke, ki ste jih dali v zahtevo za sklic izredne seje so netočni, niso natančni. Naša kolegica vam je jasno povedala kakšni so podatki v resnici. Torej, zopet ena od manipulacij, ki ste si jo priporočili, saj to vam je na koncu koncev tudi povedala ZPS in kaj si misli o vaših predlaganih priporočilih Vladi. Smešna so, nerealna, skregana z doktrino delitve oblasti po Ustavi v Sloveniji in tako naprej. Kaj zdaj naprej? Da ne bom predolga, bom rekla na koncu tole, v Sloveniji živimo relativno dobro, pravzaprav prebivalci na anketah ocenjujejo stanje kot zelo dobro. Seveda malo slabše so ocene za delo vlade, ker vlada se pač vedno kritizira, ampak pod črto, ko pogledamo vse ostale kazalce, pa gospodarska rast, pa inflacija, pa stopnja brezposelnosti pa ukrepi, ki se izvajajo, pa višje pokojnine, višje plače, vse to vodi v višjo in blaginjo in zadovoljstvo ljudi. Za vse te stvari se koalicija trudi že tri leta, vsak dan vedno znova. Vmes pa na takšne in drugačne vaše manevre strpno, strpno odgovarja in se bo trudila naprej. Ta koalicija, pa če si vi to tako želite že od prvega dne in zdaj po treh letih ste to zastavili še na višjih obratih, bo delala do konca. In ne bo se šla predvolilne kampanje eno leto pred volitvami, ker za to nismo plačani. Plačani smo zato, da poskrbimo za slovenski narod. In tega se bomo držali do konca. In tudi stabilnost koalicije ali pa Vlade, ki jo želite pri tem spodkopavati, vam ne bo uspelo, ker takšne zadeve nas samo še dodatno združijo, da si takrat tudi mi nalivamo čistega vina, ko beremo te vaše nebuloze. Takrat se šele prav zavemo, koliko v resnici dela je ta Vlada, je ta koalicija opravila. In mi se zavedamo odgovornosti, da če nam ne uspe, uspelo pa nam bo tako, da speljemo ta mandat, da pokažemo rezultate svojega dela, nam bo uspelo s tem tudi doseči še en mandat. Veste, stvari, ki gredo toliko leta v napačno smer, jih je težko tudi, ko jih ugotoviš, ko jih z analizo nasloviš, v smislu sprejemanja ukrepov je to težko narediti čez noč. In nekatere stvari, tako kot recimo stanovanjska reforma, bodo, so se zagnale in bodo pravi rezultati tega šele v naslednjem mandatu. In verjamem vam, da vas ta vlada živcira v smislu tega, ker dela dobro in ker ima rezultate.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica, spoštovani državni sekretar, državna sekretarka, vsem ostalim prav tako lep pozdrav. Sicer je težko razpravljati po tem, ko pred tabo razpravlja kakšen poslanec oziroma poslanka Gibanja Svobode, kjer toliko patetike in populizma sem si jaz predstavljal v enem letu, ne pa v enem delovnem dnevu, da ga lahko povprečen državljan ali pa poslanec doživi. Bilo rečeno, v resnici vam ni za debirokratizacijo. Jaz bi predlagal vsem poslancem vsaj Gibanja svobode, pustimo Levica in SD ob strani, da si morda preberete kaj vse je v prejšnjem mandatu sta naredila dva organa, enemu se je reklo Strateški svet za debirokratizacijo, drugemu pa Strateški svet za digitalizacijo. Vi imate lahko še štiri mandate, sicer bog ne daj, pa kaj takega ne boste skupaj spravili, kot sta ta dva strateška sveta v dveh letih. Kljub predsedovanju Svetu Evropske unije in kljub covidu, ki ni bila samo bolezen, ki je prizadela Slovenijo, ampak celoten svet. Danes je bilo nekako celo v stališčih poslanskih skupin predvsem Svobode in pa Levice nekako rečeno, da v bistvu zakaj bi se mi ukvarjali s tem se boste ukvarjali vi. Do nas pa prihajajo na terenu, v poslanskih pisarnah, nenazadnje tudi sedaj pri stojnicah o referendumih ljudje, ki pravijo, kaj vse si bo ta vlada še izmislila, da bo še bolj napadla predvsem tiste o katerih danes največ govorimo, obrtnike, gospodarstvenike in pa kmete. In ker danes skoraj ni bilo o tem veliko razprave o teh priporočilih s strani predhodnice vodje poslanske skupine je bilo celo rečeno, to so vaše nebuloze, dovolite, da morda za slovensko javnost preberem s katerimi nebulozami smo se želeli danes ukvarjati. Mi smo jim lepo rekli priporočila. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da se v roku 30 dni od dneva sprejetja tega priporočila opredeli do nabora ukrepov, ki jih je predlagalo gospodarstvo, vključno s predlogi vrha gospodarstva in Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, ki so opredeljeni v poglavju Vlada naj se opredeli do vsakega predloga posebej. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da se v roku 30 dni od sprejetja tega priporočila opredeli do predlogov administrativnih razbremenitev za kmete in državljane, ki so tukaj v poglavju devet Zadnje priporočilo: Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da v roku 30 dni od dneva sprejetja tega sklepa preuči smiselnost, potrebnost in dodano vrednost trenutnega števila ministrstev, organov v sestavi ministrstev, javnih agencij, zavodov, inšpektoratov ter vseh ostalih pravnih oseb javnega prava. Še enkrat, po mnenju vodje poslanske skupine to niso priporočila, ampak so to nebuloze in očitno so nebuloze vse zadeve, ki smo jih zbrali v zadnjih letih in ki so ostale nedokončane ob prenehanju prejšnjega mandata, ko ste skoraj na hitro ugasnili luč delovanja strateškega sveta za debirokratizacijo in pozabili, da imate strateški svet za digitalizacijo. Do nas so prišli še novi predlogi ukrepov, ampak kaj dela ta vlada, shizofrenijo. Sedaj smo mi krivi, koliko ministrstev imate, v treh dneh pa

samega predsednika Vlade in na žalost tudi celotne trenutne vladne koalicije, ki se še kar ukvarja s prejšnjim mandatom, kaj vse je bilo narobe, sedaj pa vas je, koliko, 55 v koaliciji z 20 ministrstvi, z nebroj organizacijami, s pomočjo državnega aparata, ki raste iz meseca v mesec, s pomočjo nevladnih organizacij, ki vam pišejo zakone, ki jih sami očitno ne znate izpeljati preko Državnega zbora. Ampak ne, vse te vaše nebuloze očitno bo moral še naprej prenašati slovenski kmet, bo moral še naprej prenašati slovenski obrtnik in še naprej prenašati slovenski gospodarstvenik, ki se ne ukvarja samo z dodano birokracijo nabrano v tem mandatu - ja, tudi v prejšnjem mandatu nismo vsega uredili, v dveh letih ni bilo mogoče, čeprav vi pravite, da rabite še dva mandata, da boste naredili vse na novo -, ampak obrtniki, kmetje in gospodarstveniki se v tem mandatu ukvarjajo s tem, berejo davčne principe, to mi je zadnjič en gospod dal, Marije Terezije. Ta Vlada ne spoštuje teh davčnih principov, ki jim jaz osebno rečem principi zdrave kmečke pameti na področju davkov. Ampak slišimo državno sekretarko, ki naredi salto mortare, mortale, reče ne, vaši davčni ukrepi so bili slabi, mi smo jih pa veliko poslabšali, ampak so ti naši ukrepi boljši kot so bili vaši ukrepi. Na račun davčnih ukrepov prejšnje vlade bi imel vsak državljan s povprečno plačo vsaj še eno tako imenovano 13. plačo več. Ampak komu gre sedaj ta znesek? Ne v žepe vseh državljanov ampak za plačevanje nevladnih organizacij in pa dodatnih stotine ljudi na ministrstvu, na ministrstvih, ki se ukvarjajo s tem, da ljudem, ki delajo, delajo slabo uslugo, da jih silijo k štempljanju, sami pa sebi dajejo plačilo za nevidno delo. Če je to debirokratizacijo, ki si jo je predstavljala ta vaša Vlada, potem imamo vsi s tem velike težave. In bom zaključil z delom, ki se ga sam največkrat dotaknem, to pa je področje kmetijstva. Spoštovani predstavniki koalicije, pojdite počasi brati vseh šest oziroma sedem novih predlogov zakonov na področju kmetijstva. Dve tretjini teh zakonov se ukvarja s čim? Najprej z novimi in dodatnimi evidencami, potem seveda sledi v klasičnem stilu slovenskega uradnika, če ne boste tega pa tega izpolnili, boste dobili nadzor takšne in drugačne inšpekcijske službe, tudi nevladne, in komaj čakamo, da vam napišemo kazenske določbe v obliki glob za vse tiste, ki ne bodo spoštovali novega reda torej na področju kmetijstva. In kar je še najbolj zaskrbljujoče, da v tem mandatu je to zlato pravilo te Vlade, ko potem pride končna določba, vsa ostala merila, podrobnosti, normative, standarde et cetera uredi minister s podzakonskimi akti. Potem pa se prave veselice na ministrstvih, na njihovih agencijah, skladih, institutih komaj začnejo, ko uradniki dobijo moč, ki jim državljani jim niso zaupali, pri tem, ko so šli na volitve ali leta 2020 ali leta 2018 ali kdaj prej, potem dobijo uradniki moč, ki je ne bi smeli imeti. In na žalost si ti uradniki prevečkrat iščejo delo zase na plečih ustvarjalnih državljanov in državljank Republike Slovenije. Zato ta tema danes ni predvolilni boj, je samo oblika nadzora s strani opozicije do vas, do koalicije, da ko boste gledali zakonske dikcije, včasih preberite, kaj se je včasih vse dogajalo. Ne bom govoril o Gregorju Virantu, ko je rekel, da vsak zakon morajo dodatno pregledati, ampak poglejte, kateri ukrepi iz strateškega sveta za debirokratizacijo in za digitalizacijo niso bili uveljavljeni, pa boste zmagovalci naslednjih volitev.

Najlepša hvala. Naslednji ima besedo Zvonko Černač, izvolite. Aha, imate repliko? Se opravičujem, nisem opazila, izvolite, replika.

Predlagatelj ugotavlja, da imamo preveč zakonov, ki nam hromijo družbeni razvoj in gospodarstvo. In da je ta koalicija v treh letih svojega delovanja zbirokratizirala delovanje države. Vendar število podzakonskih predpisov se v Republiki Sloveniji od leta 2005 enakomerno povečuje in glede na krivuljo rasti v letih 2022, 2023 in 2024 ne beležimo odstopanj, se pa vsi strinjamo, da administrativne ovire ne povzroča število zakonov, ampak njihova vsebina in učinkovito izvajanje. Večkrat poudarjam, da se moramo spomniti, kako smo ob nastopu mandata s strani opozicije bili zasuti s 30 vloženimi zakoni, ki so večinoma bili nedodelani in škodljivi ciljem Vlade Roberta Goloba. samo po mesecu dni nastopa te vlade s strani predlagatelja smo bili deležni očitkov, vprašanj kdaj bomo začeli vlagati svoje zakone. Ja, hvala. kajne? To smo res storili pospešeno in takoj, ne glede na stalno jemanje vetra v naša jadra. Nič od reform, tudi poslušamo, plačna reforma je pod streho, zadovoljni so vsi deležniki, razen tistih, ki jim ni bilo do pogajanj. Potem cilj te Vlade je tudi pokojninska reforma. Po 30 letih je tik pred obravnavo in poenostavlja pravičen sistem upokojevanja, ki se je v desetletjih vaše prisotnosti zbirokratiziral, da mu celo avtorji niso več kos. Spomnimo se različic zakona ZPIZ2, zdravstvena reforma, prvi cilj te vlade za nas je najpomembnejša. Na začetku smo preveč podcenjevali veličino nakopičenih težav, se, zdaj smo probleme postavili na pravo mesto in že sprejemamo prve zakonske ukrepe, ki prejemajo. Že prvi dan stavke Razočaranih zdravnikov se spomnimo, kdaj se je začela stavka. In v nadaljevanju zavzeto delo družbeno odgovornih zdravnikov nas je prepričalo, da smo na pravi poti. Čestitke ministrici za zdravstvo kot tudi kolegici Tamari Kozlovič, ki sta poleg celotne ekipe zaslužni za vse, kar lahko zdravniki, uradniki, vlada in parlamentarci naredimo v dobro pacientov. Prihajajoča kmetijska zakonodaja je naravnana na učinkovito izvajanje skupne, skupne evropske kmetijske politike bolj kot kdajkoli. Gledano statistično, je v Sloveniji povprečna starost nosilca kmetijske dejavnosti 57 let in je ena najvišjih v Evropi, zato digitalizacija prinaša velik izziv tako za ministrstvo, stanovske organizacije in kmeta. Brez razumnih dokazil o porabi subvencijskega denarja žal ne bo šlo. In pa še umeščanje v prostor, tukaj me je najbolj zbodlo in da smo ujetniki uradnikov. V večini primerov so vzrok za dolgoletne postopke pri izdaji gradbenih dovoljenj pomanjkljivi prostorski akti lokalnih skupnosti.

in da je potrebno take referente nagraditi. Nihče se pa ne vpraša, ali so delo opravili dovolj strokovno ali so ga opravili pod pritiskom politike in tiste, ki komplicirajo odpustiti. To zame predstavlja pravzaprav, to je dejstvo, da nam tukaj pade država, da nam pade pravna država in vi to veste, ampak vseeno širite take po enostavnosti oziroma nebuloze. Obremenitev plač in čistega dohodka v primerjavi s Hrvaško, tu bom kratek z enim samim vprašanjem. Vprašajmo se, lahko tudi obratno, kaj delavec dobi za plačilo prispevkov na Hrvaškem ali pa v Bosni in Hercegovini? Kaj dobi delavec v Sloveniji? In pa še en absurd, podjetja s sedežem v Bosni in Hercegovini imajo desetodstotni davek na dobiček. Lastniki podjetij, zaposleni pa so v Sloveniji na minimalnih plačah in to nas bi moralo skrbeti. Iz vsega navedenega,

Lep pozdrav vsem. Predlogi Slovenske demokratske stranke, ki ste jih v koaliciji Gibanja Svoboda, Socialni demokrati in Levica zavrnili, so predlogi za odpravo birokratskih težav, s katerimi se srečujejo in jih pestijo na vsakem koraku ljudje, kmetje, podjetniki, skratka naši državljani. In kakorkoli obračamo številke, ostaja kruto in neizpodbitno dejstvo, da se Slovenija utaplja v birokratskem močvirju, ki bi ga bilo potrebno izsušiti. Moram reči, da na začetku mandata je žal predsednik Vlade Robert Golob dal na tej poti izsuševanja birokratskega močvirja popolnoma napačen signal. Predlagal je namreč povečanje števila ministrstev na 20. Danes smo celo slišali s strani vodje Poslanske skupine Svobode, da smo vas blokirali 237 dni pri tej nameri. Hvaležni bi nam morali biti, da tega ne bi bilo, ker celo vaš predsednik Vlade, danes je bilo že povedano s strani kolega Hoivika, je po dobrem letu dni spoznal svojo zmoto. Po svetu Svobode, ki je bil enkrat oktobra 2023, je dejal, da se bodo s koalicijskimi partnerji v kratkem pogovorili o rekonstrukciji vlade oziroma zmanjšanju števila ministrstev. In nadaljeval, citiram: "Kakšni bodo odzivi koalicijskih partnerjev, bomo videli. Zame je veliko število ministrstev vse, kar je več kot 12. Če je ministrstev več, medresorsko usklajevanje postane cokla." Konec citata predsednika Vlade Roberta Goloba 24. oktobra 2023 po seji sveta Gibanja Svoboda. Torej, po letu dni, v dobrem letu dni vladanja je sam vaš predsednik vlade spoznal, da je naredil na začetku mandata prvo strateško napako, ko je predlagal povečanje iz 14 na 20 ministrstev, ker je to bil nek signal dodatnemu pospešku birokratizacije te države na vseh nivojih in to se zadnja tri leta tudi dogaja. In seveda se ni zgodilo nič, ker so bili vsi hoteli že zasedeni, normalno, da se Socialni demokrati pa Levica nobenemu nista odpovedala. Eden je še posebno udoben, umetno ustvarjen na novo. Tisti, ki govori o solidarni prihodnosti 97 zaposlenih, od tega več kot dve tretjini delo od doma, od tega približno dve tretjini sekretarjev in podsekretarjev, ki so top plačana delovna mesta, ki naj bi skrbeli za vzpostavitev sistema oskrbe starejših in ki v treh letih niso naredili nič. Oskrba je popolnoma enaka, kot je bila z eno minimalno spremembo, ki se ji reče oskrboval družinskega člana, ampak to ni bistvo tega zakona. Tisto, kar prihaja, kar bo udarilo pa vse po žepu, ob tem, da oskrba ne bo nič boljša, nič boljša, je pa nov davek s 1. julijem oziroma prispevek v višini enega oziroma 2 odstotka od vseh prejemkov, od plač, od podjetnikov, espejev, kmetov, **55. TRAK: (NB) In še številna druga ministrstva, ki so bila na novo ustanovljena, ki ne samo, da ne predstavljajo nobene dodane vrednosti v sistemu izvajanja izvršilne veje oblasti, pač pa predstavljajo coklo pri operativnejšem izvajanju posameznih nalog, ker ste umetno razdruževali posamezna področja, ki sodijo v nek urejen sklop. Ne morete vi stanovanjske politike ločiti od prostorske, kar ste naredili s tem Zakonom o vladi in tako naprej. In še številna področja so, ki jih bo seveda potrebno v naslednjem mandatu nazaj postaviti na svoje mesto in s tem dati zelo jasen signal, da je potrebno izvršilno vejo oblasti oblikovati na najbolj možno racionalen način, temu smo že enkrat bili priča. To je bil mandat druge Janševe vlade, 2012-2013, ko je vlada delovala v okviru 12 ministrstev. Ampak to je komaj prvi korak, vsi naslednji koraki pač morajo temu koraku slediti, kar pomeni manj raznih agencij, raznih, kot je bilo danes že omenjenih omenjeno, varuhov, manj raznih institucij, ki so več ali manj sama sebi namen. Zdaj, poleg te organizacijske sheme, ki ni ustrezna in ki na nek simbolen način pokaže nepravo politiko, je seveda potrebno povedati, da je v našem administrativno birokratskem sistemu neumnosti ogromno, ogromno. Nekaj jih je bilo že danes omenjenih tule. Kolega, ki sedi poleg mene, je povedal primer, ko smo bili s poslansko skupino na enem regijskem obisku tam na neki podružnični šoli, ki bi bila potrebna celovite prenove, kjer je bila elektrika še iz povojnega obdobja napeljana z dvožilnimi kabli nad umetno, a glej ga zlomka, v tisti šoli, kjer je pet zaposlenih, je pa bil najsodobnejši sistem za beleženje delovnega časa po tistem, ko je bil z vaše strani ta ukrep uveden? In uzakonjen. Torej, res, moram reči, en tak simboličen pokazatelj tega, kaj, kaj se ne bi smelo dogajati. Občine čakajo vrsto let, ne na sprejem temeljnih planskih aktov, ki so temeljni strateški akti za razvoj posameznih okolij. več let čakajo na spremembe teh aktov, na spremembe OPN, pa ne kolega Čebela, zaradi tega, ker bi bile same krive, sam ste bil župan, nedostojno, da pljuvate po županih, pač pa zaradi številnih soglasij in mnenj, ki se nekako ne zgodijo ali pa če se zgodijo, pa se potem spremenijo, pa je potrebno iti jovonanovo, pa se en del uskladi, pa drugi del ni usklajen in tako naprej. Skratka, ni da ni, birokracija melje. v v tem vmesnem času pa ne morejo ljudje pridobivati normalno svojih bivališč, ne morejo si ljudje, mladi si ne morejo ustvariti domov leta in leta čakati, do tega pridejo otroci že odrastejo, preden nekdo na lastnem zemljišču uspe s spremembami načrtov zgraditi stanovanjski objekt, v katerem naj bi ta družina živela. Pred letom in pol so bili v moji poslanski pisarni trije mladi kmetje iz občine, iz katere izhajam. Pet let že ne morejo ne naprej ne nazaj z razvojem dejavnosti, ker bi želeli poleg kmetijstva razvijati tudi turistično dejavnost. Zakaj? Zaradi tega, ker jim planski akti tega ne omogočajo. Šest let že bijejo administrativni boj za to, da bi lahko nekaj naredili, a s to dejavnostjo bi živela njihova družina, plačevali bi se davki, okolje bi se razvijala, narava bi bila urejena in tako naprej. Zakaj ne morejo? Zaradi tega, ker pač nek birokrat na Ministrstvu za kmetijstvo ne razume, da s tem, ko se bo na nekem kmetijskem zemljišču postavila maneža, pa zgradil zraven objekt za konje, da to ne pomeni degradacijo in razvrednotenje tega kmetijskega zemljišča, ampak pomeni dodano vrednost za to kmetijsko zemljišče. Berem na eni upravni enoti tam na našem koncu v Sežani je podjetnik čakal leto in pol za gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanj, leto in pol. Leto in pol. V prejšnjem mandatu, še predprejšnjem mandatu, ko je bila še Šarčeva vlada, v Kopru niso dobili za ta objekt, kjer je zdaj Simon Maljevac rezaltakove neprofitnih stanovanj, leto odgovora, ali je potrebna presoja vplivov na okolje, letos so čakali, da so dobili dokument, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Eno leto kasneje, če ne več, se je tisto območje zgradilo in tako naprej. Skratka, birokratizacija države je rak rana te družbe, in prav bi bilo, da bi se tega zavedala tudi vlada, ki jo vodi Robert Golob. Žal se tega, moram reči, po tem, kar smo danes slišali, ne zaveda. Ne zaveda se, da vsa ta hipernormiranost zavira razvoj in onemogoča ljudem normalno dostopnost do storitev. (nadaljevanje) kar sem rekel, da so najbolj na udaru mladi, tistih, na katerih temelji prihodnost. Zavrnili ste vse predloge Slovenske demokratske stranke, zato bo pač potrebno v prihodnjem mandatu počistiti oziroma odpraviti vso to zakonodajno birokratsko navlako in omogočiti ljudem in gospodarstvu normalen dostop do storitev državne in javne uprave.

v trditvah, da so občine tudi krivec pri zapozneli izdaji gradbenih dovoljenj. Občine kot lokalne skupnosti so nosilec urbanizacije in pa načrtovanja v svojem prostoru. Zato si morajo prizadevati in se prilagajati seveda zakonskim zahtevam kot so na primer poplavni ukrepi, poplavne študije in to tudi izvajati. Če tega ne izvajajo, potem svoje državljane pripeljejo v situaciji, da jim organ ne more izdati gradbenih dovoljenj.

Jaz bi se najprej opoziciji iskreno zahvalil za sklic seje, s katero dokazujejo, da vse predloge, ki jih imate kot opozicija, kljub večkratni oblasti niste realizirali in je tudi nikoli ne boste. Kot predhodna politika pa ste namreč soodgovorni, da je sistem v Sloveniji tako zbirokratiziran. In je to z vaše strani striktno politizacija, podobno kot je za vas mandat zgolj in samo štiriletna štiriletna volilna kampanja. Enako ste dokazali z upokojenci, ko ste količnik pustili padati do 57 odstotkov, z ZUJF in ostalimi ukrepi pa ste jih s finančnega vidika do skrajnosti ponižali. Sedaj pa z neko satelitsko stranko, ki se imenuje Rupar, Pavle Rupar, ponujate odrešitev. Mislim, to je paradoks preko meja. In zakaj? Ker je za vas dovolj in ceneje razdeliti predvolilne bombončke, ne briga vas pa dolgoročna dobrobit državljanov. Mi bomo letos junija upokojencem že tretjič uskladili, povišali pokojnine, v pripravi pa je tudi pripravek, popravek sramotnega 57 odstotnega količnika, zato bi mene na vašem mestu bilo pošteno sram. Sistem je zbirokratiziran, to drži, zavedati se je pa potrebno, da je s stališča optimizacije pristop zelo, zelo drugačen. Debirokratizacija po številu zaposlenih v javni upravi je nekaj povsem drugega kot izdaja raznih dovoljenj. Za primer; ko je vključen varnostni faktor, je zelo težko izvajati debirokratizacijo in hkrati ohraniti enako stopnjo varnosti. In pa tudi recimo pri razpisih, ja, lahko se zelo enostavno poenostavijo, ampak s poenostavitvijo običajno povečujemo možnost zlorab in korupcije, kar pa tudi vemo, da je v tej državi velik problem in po mojem mnenju največji apetit opozicije oziroma vseh, ki tako ali drugače izkoriščajo državna sredstva za kopičenje lastnih sredstev. Kar se tiče števila zaposlitev, vas osebno ne razumem, saj nam kronično primanjkuje delavcev po vseh panogah in je trend zaposlovanja nujen predvsem v zdravstvu kot tudi zaradi, kot posledica novih normativov v šolstvu. In v resnici ne razumem vašega cilja te Kaj bi še povedal. Ogromno stvari je, ki jih v stranki Svoboda oziroma s to koalicijo naslavljamo prvič v zgodovini, zato bom naštel nekaj gordijskih vozlov, ki jih je ta Vlada uspela prva odvozlati oziroma edina. Plačna reforma, to je zagotovo eden največjih uspehov te Vlade. Rezultat: pravična delitev med zaposlenimi, bistven dvig plače tistih, ki so bili do sedaj prenizko ovrednoteni, boljša napredovanja in bistveno, bistveno olajšana pogajanja po stebrih ob inflaciji. To bo hvaležen vsak oziroma kdorkoli bo na vladi. In pa končno je na vidiku oziroma tik pred sprejetjem v Državnem zboru paket zakonodaje, katere rezultat bo nujno, nujno nagrajevalni mehanizem vseh tistih zdravnikov, (nadaljevanje) ni potegnila v kremplje korupcije in so zdravstvo ohranjali pri življenju vsa ta leta. In seveda soglasje za delo pri zasebništvu, ki preprečuje, da bi se še kadarkoli zgodilo, da so izjeme posameznih zdravnikov umetno povečevali čakalne dobe v matični ustanovi izvajali delo cirka 1 uro. Pacienta v javnem zdravstvu pa dobesedno vabili do samoplačniške storitve. Prav tako so namenjena rekordna sredstva za namen reševanja stanovanjske problematike, namenjenih je letno več sredstev kot v prejšnjih vladah deset let skupaj, zato trkanje na vest ne zdrži vode in pa tudi poplavna varnost, to je prav tako en gordijski vozel. Ob tem bi želel opomniti, da so koncesionarji, ki so bili zadolženi za urejanje vodotokov in poplavno varnost domnevno sredstva raje namenjali ekstremnim propagandnim medijem, kot pa skrbeli za poplavno varnost. No, ta vlada je že z Zakonom o interventnih delih opravila več za poplavno varnost kot v 20-letni zgodovini in sem zelo vesel, da poplavni projekti po državnem prostorskem načrtu, ki so bili 20 let v predalu, se nekje danes že izvajajo, nekje se bodo pa začeli izvajati do konca tega mandata. Prav tako bi želel omeniti, da so bila sredstva za fizične osebe kakor tudi pravne subjekte rekordna, glede na razsežnost katastrofe. Vi ste se soočali s podobno katastrofo potresa v Posočju in vemo, da sanacija še dandanes ni končana in vemo, da fizični subjekti sredstev za odpravo posledic niso bili deležni. Prej sem že omenil težko pričakovano povečevanje normativov v šolstvu, rekordna vlaganja v izobraževanje in tehnologijo in še bi lahko našteval. Mimogrede pa bi želel omeniti tudi, da je inflacija 8,8 odstotkov nižja od takrat, ko smo mi nastopili z delovanjem te vlade. Hkrati je pa rekordno visok bruto domači proizvod. In prav tako bi želel omeniti oziroma spomniti, da so to vlado spremljale katastrofe, kot so energetska kriza ter astronomska rast cen za električno energijo, s katero smo se odlično spopadli in je tako za fizične kot pravne subjekte država namenila okoli 400 milijonov evrov. Temu je sledila prehranska draginja, ki smo jo prav tako obvladali najbolje v regiji, sledil je požar na Krasu, vetrolom in najhujše poplave v zgodovini Slovenije. Torej izjemno visok delež proračuna za naslavljanje problematike razslojevanja družbe kot posledica iz časa prejšnje vlade. Rekordni delež na področju sociale, rekordni delež za javno upravo, rekordno povečevanje minimalne plače, rekordno zviševanje pokojnin, pokojnin, rekordne investicije v izobraževanje, rekordne investicije v znanost in tehnologijo, rekordne investicije v obrambo, rekordna pomoč državljanom, državljanom in pravnim subjektom ob krizah in katastrofah. Ob vsem tem in ob vseh teh stroških pa, pazite to, se je dolg, dolga države glede na BDP znižal. To se v času vaše vlade še ni zgodilo. To je še meni fascinantno, ampak očitno dokazuje, da so se milijarde davkoplačevalskega denarja v času katere druge vlade izgubile in niso bile porabljene za državljane. Zato trdim, da se bo ta vlada zapisala v zgodovino kot ena najuspešnejših, vsaj do tega trenutka, kot ena, kot najuspešnejša. In vam vse lažne novice pri dejstvih in dejanskih podatkih žal ne pomagajo prav nič. Glede vsega dela, ki ga je Vlada opravila do sedaj in ki ga v času tega mandata še more. Da je država ponovno normalna in ne deluje razdiralno ali na razslojevanju družbenih slojev oziroma po domače, ne uvaja oligarhije, oprostite,

Najlepša hvala za dano besedo. Po čem si vas bodo volivke in volivci zapomnili? Po tem, da ima ta vlada res rekordne odhodke. (VI) 14.45** (Nadaljevanje) 17 milijard davkoplačevalskega denarja zapraviti ob tem, da imamo ta trenutek na srečo zelo visoko zaposlenost, nizko brezposelnost. V proračun bi se naj steklo dobrih 15 milijard evrov prihodkov. Tako da če po čem, si vas bodo zapomnili je to po vaših rekordnih odhodkih, o transparentnosti, o vsem pa govorijo razpisi, kot je bil Spirit, govorijo o prioritetah, govorijo, ne vem, denar, ki ga nameravate potrošiti za projekte, kot je železniška postaja Jesenice milijone, stotine milijonov lahko rečemo, za nekaj, kar verjetno država ta trenutek nujno niti najmanj ne potrebuje. Hvalite se s plačno reformo, ki ni bila nobena plačna reforma, ampak žal zgolj dvig plač javnemu sektorju, zgolj dvig plač, niste proučili katerih delovnih mest imamo premalo, katerih potrebujemo več. Vse, kar ste naredili ste dvignili plače na nivo minimalne plače, že prej nihče ni dobil pod minimalno plačo plačila na račun, že prej ne, čeprav se s tem zelo radi hvalite, da ste dvignili najnižje plače, jih v bistvu niste, pač naredili ste uravnilovko. Hvalite se z nekimi, ne vem, jaz pravzaprav popolnoma nič reformnega v vaši vladi nisem si zapomnila, zgolj to, da uvajate nove obdavčitve, da zavirate razvoj slovenskega gospodarstva, da zavirate razvoj posameznikov, da zavirate razvoj slovenskega podeželja. Žal Slovenija je bistveno preveč centralizirana država. Ponujamo vam roko tudi na tem področju, smo že govorili na kakšni izmed sej tudi o teh tematikah, ampak žal tukaj tudi tukaj ne govorimo več kot očitno nekega skupnega jezika. Zavajate glede pokojnin in odmernega odstotka. Naj spomnim, da je naša vlada takrat ustavila padanje odmernega odstotka. Zakaj je odmerni odstotek tako nizek? Zato, ker se je spremenil revalorizacijski količnik. Nihče ni dobil zaradi tega nižje pokojnine, tako da to je čisto zavajanje, kaj počnete. Glede poplav, pravite, kako ste uspešni, pa je v bistvu minilo že leto in pol, pa se je komaj zdaj porušila prva hiša. Verjamem, da je problem zato tudi v preveliki debirokratizaciji oziroma birokratirokratizaciji, kar pomeni, da potrebujemo debirokratizacijo tudi na tem področju. Da se ne razvija slovensko podeželje, je krivo tudi to, da se ne dopusti gradnja, razpršena gradnja, ki je na določenih območjih edina logična in še bi lahko seveda naštevali. Omenili ste, da ste zamejili prehransko draginjo. S čim mislite, s tisto košarico nakupov ali s čim ste to rešili? Jaz mislim, da si vas bodo državljani predvsem lahko zapomnili po tem, da so v trgovinah dobijo bistveno manj za bistveno več denarja kot so ga v času nastopa vaše Vlade. Tako da meni se zdi današnja seja nujno potrebna, čeprav vidim, da zahajamo v čisto neke druge teme. Ni vse, kar je bilo prej narejeno, zelo dobro, tudi v času naših vlad nismo mogli narediti marsičesa, ampak danes je slika toliko drugačna, ker imate koalicijo s 50 glasovi, kar pomeni, da karkoli se odločite, lahko sprejmete. Mi žal te sreče v prejšnji vladi nismo imeli. Naj vas spomnim, da je bila takrat koalicija težka zgolj 39 glasov. Tako da je situacija bistveno drugačna. Plus tega prejšnja vlada je bila na oblasti zgolj dve leti, vi ste pa danes tukaj že tri leta. Ampak kakorkoli, res je, v letu tam 2004, 2005 so se so se začeli predvsem povečevati število podzakonskih aktov. Zakaj? Takrat smo vstopili v Evropsko unijo in seveda, tako kot je že bilo danes tukaj omenjeno, smo posledično morali v našo zakonodajo prenesti veliko, tudi dodatnih birokratskih nesmislov, – 14.50** (Nadaljevanje) na tem mestu tudi streznila in da si lahko obetamo razbremenitve, tudi na evropski ravni, ki bodo posledično tudi v Slovenijo kaj dobrega prinesli. Drugače pa jaz mislim, da je to eno področje, o katerem bi lahko, ne vem, vsake tri mesece v Državnem zboru govorili, ki bi jih lahko naslovili. Bistveno drugače, lahko s posebnim zakonom, tako kot smo mi takrat v prejšnji vladi začeli z Zakonom o debirokratizaciji v katerega bi lahko vključevali vedno več zakonov, znotraj katerih bi iskali rešitve za manj birokracije, za krajše postopke in seveda posledično potem za bolj enostavno življenje državljanov in gospodarstva. Danes lahko marsikaj digitaliziramo. Ponekod smo že dobri, marsikje bi pa lahko bili bistveno boljši. Lahko bi začeli uporabljati umetno inteligenco, kaj dosti je še žal ne uporabljamo. Tako da časi so bistveno drugačni, kot so bili še nedolgo nazaj in mislim, da je čas, da moramo te stvari izkoristiti.

Ja, bom začel pri vašem očitku, da se nisem držal teme. Od vseh nebuloz, ki jih poslušamo z vaše strani in nespoštovanje dnevnega reda, se bi jaz zdaj na tem mestu želel vsem članom SDS in NSi iskreno opravičiti, da jih boli dušica, ko navajam dejstva. 17 milijard odhodkov, ampak jaz ne vem, če gospa razume kaj pomeni bruto domači proizvod. Z višjimi odhodki so tudi višji prihodki in dolg države glede na BDP se je v našem mandatu znižal. Kar se tiče pokojnin, ste pozabili omeniti, da ste jih, ko je prišlo do 57 odstotnega količnika, z ZUJF-om in ostalimi ukrepi znižali. tako da je bilo za upokojence sramotno. Kar se pa tiče poplav, da se je porušila prva hiša, gospa je pa pozabila ob tem omeniti, da je verjetno bilo 99 oziroma še več odstotkov izvedeno že finančne

Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Jaz bom poskušal to razpravo nekako vrniti k bistvu današnje seje v zvezi z debirokratizacijo in izboljšanjem poslovnega okolja v Sloveniji, ki mislim, da je nujno potrebno. Zdaj, preden začnem kot uvodnik, naj povem, da tudi sam namen seje je, da slovensko vlado, jaz ne vem, približamo smeri, strategiji tudi evropske in nove Evropske komisije. To je dokument, The future of European competiveness, kjer najdete takoj na prvi strani, mislim na tretji strani, kaj je eden največjih, treh največjih problemov, imamo v Evropi nimamo pomanjkanja idej in ambicij tako pri talentih, raziskovalcih kot podjetnikih, imamo pa največji problem pri restriktivni regulaciji, torej to je dokument, ki je, lahko bi rekel nadaljevanje Draghijevega poročila, o katerem to omenja, to moram vam povedati kot predsednik Odbora za Evropske unije, ker se pač s tem najbolj ukvarjamo v vsem tem času in tudi pod mojim vodstvom smo nekako poskušali odpreti kar nekaj razprav na temo, na temo zmanjševanja debirokratizacije in pritiska tudi s strani slovenskih predstavnikov, ki se udeležujejo tako evropskih svetov za to, da na to opozarjajo in poskušamo tudi spreminjati neka stališča določenih resorjev, ki zastopajo Slovenijo v okviru Evropske unije. To je nujno potrebno zato, ker smo zelo, lahko bi rekel, zaradi neznanja v preteklosti dobili ogromno, ogromno z implementacijo tako direktiv kot tudi nenazadnje direktnih uredb, ogromno, lahko bi rekel, nekega balasta. Spomnimo se, recimo zdaj podjetnikov, espejevcev, ki beležijo, koliko plastike in kartona so imeli v neki embalaži, ko so dobili, ne vem, pet, šest nekih malih paketov v Slovenijo. Morajo imeti posebne evidence in voditi to, zaradi česar v Sloveniji prihajam iz Lenarta od leta 2019, 89 imamo ločevanje odpadkov. Od leta 1989 imamo ločevanje odpadkov. Torej, nekdo, ne rečem, da podjetje, ki recimo na tone tega, da beleži lahko nekaj takega. To je tipičen birokratski podatek in tipična birokratska ovira pri recimo manjših podjetnikih. Torej gre za dokument, prej je kolega Rezar govoril, da je njega debirokratizacija ne zanima. Zanima pa novo evropsko komisijo, ki se je spremenila tudi njena sestava, ravno tudi zaradi volitev v Evropski parlament. Naslednja zadeva je, pravijo, če želiš spreminjati svet, moraš začeti pri sebi. Zdaj, vi danes nam govorite, da nismo ničesar naredili. V prvi Janševi vladi, je, kakorkoli, sem se marsikdaj z njim strinjal in tudi ne strinjal. Med nama pa vlada neko, jaz bi rekel, veliko spoštovanje. Profesor doktor Virant, je takrat začel uveljavljati e-upravo, vstopne točke, spomnite se, da do tistega trenutka prve Janševe vlade, če ste bili s Štajerske, ste avtomobil lahko registrirali v Mariboru. Danes, če vas pot doleti, lahko vaš avtomobil registrirate v Kopru, v Murski Soboti, lahko urejate svojo, izdajo osebne izkaznice, vse dokumente, na različnih upravnih enotah, kakorkoli po Sloveniji. Takrat smo začeli s tem, zato ker je takratna tehnologija pač omogočila, to je bila tehnologija klasičnega interneta, relativno za današnje razmere malih prenosov podatkov, da se je začela torej e-uprava. Imeli smo celo debirokratizacijske filtre a in b. Kvalitativne standarde smo začeli sprejemati in so se tudi sprejeli v okviru javne uprave in ko delaš prvič nekaj, postavili smo temeljit, lahko bi rekel tudi plačni sistem javnih uslužbencev. Ko to prvič delaš, to je grozno težko. To so bila pogajanja in na koncu nekdo, ki zdaj to skopira, pač selektivno dvigne te plače, to ni reforma, tu gre za dvig plač in tako naprej. Zdaj, kako se je to zaključilo, zaključilo se je, da to, kar se je dogajalo pod prvo Janševo Vlado na področju javne uprave in e-uprave se že več kot desetletje predava na pravnih fakultetah in tudi na ostalih fakultetah, predmet se imenuje modernizacija javne uprave. Velik del tega, kar so takrat storili na področju javne uprave, se torej predava študentom. V letu 2019, smo ugotovili, da je tehnologija prestopila, lahko bi rekel, še eno razvojno točko in, da bo potrebno v Sloveniji, ki je, ki mora biti mala fleksibilna država, zavedali smo se že takrat tudi demografskih podatkov, ki so bili katastrofalni, smo se skupaj z gospodom Janšo, mano in številnimi strokovnjaki, ki delujejo na področju tako kripto sredstev, blockchain tehnologije in ostalih digitalnih resolucij, ki imajo izkušnje tudi kot digitalni nomadi iz Estonije, združili in lahko bi rekel, daleč, daleč nad kakšnimi strankarskimi vidiki. In poskušali narediti, lahko bi rekel nek politični dokument, ki bi postavil neko večjo ambicijo Slovenije, da z novo tehnološkim prebojem preko četrte industrijske revolucije, poskušamo to rak rano v preteklosti debirokratizacije spraviti s pomočjo tehnologije, torej v, lahko bi rekel, v novo fazo. Zato smo sprejeli dokument, torej, predstavili smo dokument v Celju takrat na sejmu, torej, digitalna preobrazba Slovenije, resolucija o digitalni preobrazbi v Sloveniji, s katero sva z gospodom Janšo bila ena izmed soavtorjev, poleg številnih strokovnjakov. Zdaj, zanimivo je, da smo pod točko, torej, ne bom bral cele resolucije, da pozivamo Vlado, da program razvoja Republike Slovenije vključi enotno digitalno identiteto in poenoten osebni dokument osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, zdravstvena kartica, elektronski certifikat za dostopa do državnega oblaka in storitev e-države e-države po vzoru in tako naprej. Kaj se je zgodilo, ko smo dobili Vlado, tretjo vlado Janeza Janše? Najboljše ocenjena osebna izkaznica v Evropi, najbolj zaščitena, z njo danes imate osebni dokument, vstopate v e-upravo in imate tudi zdravstveno, torej zdravstveno izkaznico. Vse, kar bi ta vlada in ministrstvo za digitalno preobrazbo morala narediti, namesto da bi kupovala računalnike, dali bi še vozniško dovoljenje na ta dokument, lahko bi ga tudi nagradili, lahko bi ga še z biometričnimi zadevami naredili, da nekdo, ki ga nima pri sebi, dobesedno na področju skeniranja vašega očesa lahko vstopa, seveda z vašo voljo do vaših podatkov in v bistvu ne rabite sploh nobenega dokumenta več. To je nadgradnja in tako se dela debirokratizacija na številnih področjih. Zdaj, mi smo v razpravah o tej digitalni preobrazbi Slovenije, sem sam šel, lahko bi rekel, po resorjih. Tukaj vidim kmetijstvo, mi imamo velike probleme z goljufanjem v kmetijstvu, s poreklom,

digitalna, lahko bi rekel, tehnologija to spremlja. Spremljali smo in pogledali v zdravstvu, poglejte, v tem trenutku bi potrebovali vsi digitalne kartone v zdravstvu, ne da imamo stare kartone. Jaz sem gledal mojega, ta bo skoraj razpadel, ko sem zadnjič bil pri zdravniku. In poglejte, znotraj tega digitalnega zdravstvenega kartona umetna inteligenca ugotavlja, če ste kronični bolnik, imate, ne vem, dve, tri pridružene kronične bolezni, vam osebni zdravnik izda neko tableto za zvišan pritisk, lahko ugotavlja, da ta tableta recimo slabo vpliva na tisto zdravilo, ki ga imate za, ne vem, revmo, pa karkoli. Umetna inteligenca ugotavlja, da se bosta ti dve zdravili, lahko bi rekel dobesedno stepli med sabo in da boste imeli lahko velike, hude probleme. Tega danes zdravniki v tej situaciji, ki so danes, težko ugotavljajo. Imamo ogromno smrti v slovenskem zdravstvenem sistemu ravno zaradi aktivnega delovanja teh substanc eno zoper drugo pri večjih kroničnih bolnikih, ki imajo več bolezni. Samo en primer, naslednja zadeva javne uprave, govoril sem o njej, nadgradnja tega, kar bi morala, kar ta tehnologija naredi. V sodstvu V sodstvu vam umetna inteligenca danes lahko pobere dobesedno vse podatke, tudi recimo pri civilnih zadevah s sodišča Evropske unije, splošnega sodišča, pri nekih ustavnih zadevah, tudi s pomočjo človekovih pravic in spremlja torej tudi vso pravno pravno prakso in tako naprej, judikate in pripravlja nek osnutek sodbe in pomoč sodnikov. Zaradi tega bi lahko več ljudi v pravosodju dobesedno sodili, manj bi se ukvarjali z birokracijo. Vse to, glejte, so, je delo neke ambiciozne Vlade, ki želi direktno nekaj narediti. Jaz, da mi živimo to življenje in da smo si želeli, na žalost je bil covid, mi smo v času covida sprejeli številne ukrepe, poročilo o delu vlade v samo dveh letih. Tukaj imate na področju Službe vlade za digitalno preobrazbo, ki jo je vodil kolega Adrijanič. Torej, sam je magistriral na silovitem Oxfordu. Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti v memorandum v sodelovanju z družbo Google. Če niste vedeli, e-oskrba, biometrična osebna izkaznica, ki smo jo takrat speljali potem do konca in jo spravili v življenje. Ministrica vaše vlade se je z njo samo hvalila, hodila po nagrade. Virtualno okence memorandum o strateškem sodelovanju s Finsko, z Estonijo in tako naprej, da ne razlagam. Pripravili smo tudi sodelovanje Veliki vrh skupaj s Silicijevo v dolino. Danes se morate zavedati dve zadevi. Leta 2008 v času končevanja Janševe prve vlade je bil BDP, prej je kolega Rezar nekaj govoril o BDP, BDP Evropske unije in Združenih držav Amerike je bil približno enak, enak je bil. V letu 2024, morate se zavedati, da ima deset ameriških največjih podjetij, prvi recimo je Apple, približno je vreden danes 3,53 triljona dolarjev, to pomeni 3500 milijard. Microsoft, Google, Amazon, to so vsa podjetja, ki so vredna blizu 3000 milijard dolarjev. Največja multinacionalka v Evropi je Loreal, vredna približno 300 milijard, več kot desetkrat manj. Ni za Hight tech produkcije, torej na področju tudi evropska farmacevtska industrija ne dosega vrednosti največje multinacionalke v Evropi, dosega vrednost tam približno 250 milijard. Tukaj kaže se na hendikep, ne samo Evrope napram Ameriki, ampak na naš splošen hendikep. In Amerika, ki ima že tako ali tako ogromno manj teh birokratskih ovir dobesedno, pravijo, da jih je preveč in da bodo z motorko rezali nekako karikirano, po vzoru, po vzoru južnoameriške države, v kateri danes vlada dejansko liberalni dvakratni magister ekonomije in ki vidi te birokratske ovire in to izsuševanje tega močvirja tudi v Argentini. Kar se tiče življenja našega, z digitalno preobrazbo, mi imamo tudi na naši politični akademiji, jaz sem v svoji pisarni zbiral nekaj podatkov za to sejo. Leta 2020, ko sem predaval na Akademiji doktor Jožeta Pučnika, tukaj vidim dve odlični seminarski nalogi, ki so jo pripravili pri meni kot predavatelju. Torej, uporaba Blockchain tehnologije pri izboljšanju učinkovitosti ključnih ekonomskih sektorjev pri javnih storitvah ter zagotovitvi preglednosti in optimalnosti izvajanja javnih naročil.

na enem izmed predmetov naše politične akademije. Torej, mi živimo to življenje, o katerem danes govori, o katerem govori tudi kolegica Suzana Lep Šimenko. Tisto, kar je potrebno poudariti je, da kar se tiče debirokratizacije se na žalost zaradi zastoja na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki sem ga ne nazadnje sam predlagal, bil sem eden izmed največjih, najbolj glasnih predavateljev, tisti, ki smo predlagali to ministrstvo, ki se nam je zdelo, da je nujno potreben, da korigira vsaj vsaj digitalizacijo, lahko bi rekel znotraj sektorjev in horizontalno to korigira, in da je to v 21. stoletju eno najbolj potrebnih ministrstev. Spoštovane kolegice, kaj se je zgodilo s tega ministrstva, kako se je izrodilo, mislim, da bi izgubljal zdaj besede, nočem žaliti bivše ministrice, je pa žalostna zgodba, moram priznati. Osebno sem kar tiho in sem kar ugasnil to temo, ker me je sram, da sem sploh to kdajkoli predlagal. Nisem si mislil, da se bo tako izrodilo tega v preteklosti. V teh dokumentih smo govorili, da to mora biti neka agenda, ne SDS, ampak vseh nas, spoštovani kolegice in kolegi. Mi imamo, če pogledamo kazal, kazalnike, ste danes govorili, tudi v dokumentu jih imate in mi dejansko izgubljamo. Mi se moramo primerjati z državami s katerimi smo in tekmujemo v okviru Evropske unije, mi ne tekmujemo z Nemčijo, mi ne tekmujemo s Francijo, mi moramo tekmovati s svojimi državami, ki so manjše in manjše države rabijo fleksibilnost. Nimamo ogromno, mi ga moramo privabljati, privabljamo pa ga lahko z boljšim okoljem, z manj birokratizacije in z, lahko bi rekel še več elektronskimi točkami, vstopnimi točkami, ki smo jih začeli v času, ko je Virant vodil pri nas Ministrstvo za javno upravo, med letom 2004 zaradi tega. Je to potrebno, potrebno je tudi zaradi digitalnih nomadov, imamo digitalni denar. Danes celo nova ameriška administracija poleg zlata nalaga denar v digitalna sredstva. Tudi na tem področju smo v času zadnje vlade pripravljali nek mini ukrep za to, da bi z minimalnimi, lahko bi rekel, digitalne nomade v Slovenijo in bi Slovenija bila nek center, lahko bi rekel tudi digitalnih valut, seveda z neko regulacijo, ampak zaradi tega bi lahko ogromno tega kapitala digitalnega tudi pridobili. Naslednja zadeva so tehnološka podjetja. Torej, Slovenija ima problem in ga ima tudi Evropska unija. Mi imamo velik problem, torej da v prvi in drugi stopnji imamo ogromno, ogromno ljudi, ki so inventivni. Uporabljam izraz invencija, ne inovacija, ker je ta izraz popolnoma izgubil svoj namen in je izrabljen in je nepravilno uporabljen kot takšen. Torej smo inovativni, tudi slovenski podjetniki so inovativni, na žalost pa do inovacije, ki je zadnja točka v neki invenciji, ko pridemo in uspemo na trgu prodati neki izdelek ali svojo storitev, torej se izgubi. Ti ljudje se umikajo na drugi, tretji stopnji Start upi, navadno v Združene države Amerike, v Singapur, sedaj tudi v Arabske emirate, Dubaj, kjer imajo poslovne angele, kjer imajo davčne olajšave in ki se in kjer lahko ti ljudje na koncu uspejo in na koncu ima podjetje sedež tam. In tudi država potem pobira to smetano denarja, ko se začne dobiček. Ogromno je tega. Torej, mi nismo tega naredili zato, ker se zavedamo, da do volitev bodo to ljudje že davno pozabili, ampak zaradi tega, da vas v zadnji četrtini pri takem številu poslancev, ki dvignete roke, če bi mi imeli takšno število ljudi, ki nam bi dvignili roke, jaz verjamem, da bi izpeljali še več takih projektov digitalne digitalizacije, kot sem ga danes nakazal. To so realne številke. Torej, mi se zavedamo, da smo največja stranka v Sloveniji, da imamo tudi strokovni odbor največji, da imamo ogromno strokovnjakov v naši stranki, in da smo pač, moramo biti nek svetilnik na tem področju. Jaz sprejmem vse kritike z vaše strani, lahko nas tudi žalite danes na tej seji. Jaz imam debelo kožo, ogromno teh takih kolegov sem videl na tej strani, ki so že davno izginili iz slovenskega političnega prostora. Po tisto, kar je moj poziv, kot nekega zmernega poslanca, da se nam pridružite, da dejansko vidite, da je to velik problem in da če pogledate tuje investicije v Sloveniji, mi v tem trenutku izgubljamo, celo Hrvaška nas prehiteva. Hrvaška, ki nikoli v življenju ni delala ničesar industrijskega, ima danes, top izdelek, top izdelek in veliki raziskovalni center Rimac, katerega sem obiskal na začetku njegove poti pri Veliki Nedelji pri Zagrebu. In ki danes razvija dobesedno hi-teck ne samo električna vozila, dela za Aston Martin,

Zato je tako potrebno, če je naš skupni končni cilj večja blaginja ljudi. In večja blaginja ljudi v državi, ki ima malo delovne sile, lastne, v tem trenutku je debirokratizacija, da te ljudi, ki bi namesto, da prelagajo neke dokumente, pa sami ne vedo zakaj, da jih pošljemo nazaj v gospodarstvo, jih prej izobrazimo, kot to delajo, Združene države Amerike, pa tudi ostale umne evropske države, se prej izobrazijo, država jim plača, menjajo poklic in so lahko v podporo gospodarstvu. Več ljudi, predvsem Slovenk, Slovenci, Slovenk in Slovencev bo delalo na tem področju, več mladih se bo povsem istovetilo, bolj bogata bo Slovenija in lepše nam bo v prihodnosti. To mora biti neka misel današnje seje, zakaj smo to sploh sklicali, in tako bi naj Slovenija lahko delovala, to so moje neke sanje, želje, zato bom poskušal vse narediti in poskušal bom tudi odpirati oči kolegicam in kolegom in najlepša hvala, da ste mi prisluhnili.

Če želite, da postavim v kontekst, sem jaz govoril o tem, da po vseh problemih in težavah, ki smo jih dedovali od prejšnje Vlade, to ni najvišje na moji prioritetni listi in prosim, če mene citirate, storite to pravilno, sicer pa mislim, da je bolje, da se temu izognete, saj deluje skrajno manipulativno. Kar se pa tiče Hrvaške, ki nas tako zelo prehiteva, ima v regiji eno najvišjih inflacij. Hvala lepa.

bi si morda mislili, da živimo v nekem temačnem svetu, kjer vsi sistemi razpadajo, kjer nič ne gre prav, kjer je praktično čisto vse narobe in da ne rečem, da že skoraj gazimo po blatu in to ni prvič, da ponovno na ta način slikamo krajino Slovenije. Pa saj vemo, da ni res to, kar smo slišali in da ni vse narobe, ne gre vse narobe, ne gre vse po zlu, da se v Sloveniji dejansko živi zelo dobro, živi zelo lepo. Takšno slikanje za kolege iz SDS ni nič novega in tudi nič presenetljivega, ker je, kako bi rekel, ta mantra že kar uveljavljena. Poljuben primer problema, se vzame, napihne, vrti po medijih, z njim straši ali pa napihuje množice ali pa interesne sfere, opletaš z nekimi x podatki in pol resnicami in potem se na koncu predstaviš kot rešitelj. Deluje, formula deluje čisto za vse primere in videli smo jih že na pamet, bom rekel 42, ker 42 odgovor na vse … Torej, kolegov so spet polna usta nekih predlogov, nasvetov in priporočil, ki jih sami skozi leta, ne bom rekel v celoti, v tej meri in v tako svetlih scenarijih niso, realizirali, kajti takrat, ko so na vladi, ugotovijo kaj pomeni dejansko upravljati z državo in kaj pomeni alokacija sredstev in dobrin, da to ne gre enačiti z gospodinjsko logiko, še manj pa, da bi se lahko rokohitrsko prepuščalo presvetli, nevidni roki trga. V ekonomski politiki gre nekoliko drugače. Pa če pustim ob strani tiste naše ideološke razlike med kenezijansko in pa friedmansko teorijo. Tudi, če govorimo o istih številkah, nam bo ideološki podstal vedno kazal drugačne podatke. Tako je, to je osnova, **64. Ker pa govorimo o debirokratizaciji, sem najbolj z ušesi zastrigel pri dveh izpostavljenih točkah v predhodnih razpravah, in sicer pri odpiranju podjetij in pa potrjevanju bančnih računov. In iskreno me veseli, da je v predhodni razpravi par teh točk bilo že izpostavljenih, ampak kaj ko hkrati ko se postavi stolp iz lego kock, se podre v celoti. Slišali smo o vstopnih točkah. Govoril bom popolnoma iz lastnih izkušenj, ne bom opletal s polresnicami in tistim, kar se sliši in prebere na X ali pa pod navednicami pišejo nam, obračajo se na nas, iz mojih lastnih izkušenj. Leta 2017 sem preko Ajpesa odprl podjetje približno tako hitro kot zaprosiš v katerikoli trgovini za kartico zvestobe, brez fizičnega obiska in dostavljanja dokumentacije. Nekaj je bilo poskeniranega, nekaj je bilo fotografiranega. Čez tri dni sem dobil iz Ajpesove izpostave potrdilo, odločbo, da je podjetje odprto. Pri bančnih računih je zadeva podobna. Prej je bilo slišano, da bi se to lahko vpeljalo, neobanke to že približno deset let uveljavljajo. Jaz pa imam spet lastno izkušnjo iz leta 2022, ko sem na eni od slovenskih bank račun odprl, potrdil preko mobilne naprave in to deluje. Tu se bomo verjetno strinjali, da je to dobra stvar in prispeva k debirokratizaciji.

bi se verjetno ena velika množica strokovnjakov, menedžerjev, kogarkoli, kako bi jih vi imenovali ali pa mi imenovali, javila, da spet nekaj predpisujemo in smo spet na točki enega od mnogih podzakonskih aktov, predpisov, odredb, karkoli že imamo na voljo za to. Je pa to stvar, ki, bom rekel, da že deluje. In hkrati s predhodnimi razpravami zaznam tudi kar precejšnjo kontradiktornost, ko je bilo govora o digitalnih nomadih, pa o startupih, pa o razcvetu teh podjetij drugje po svetu. In kontradiktorno zato, ker večkrat pa z vaše strani slišimo, da ste proti globalizaciji, predvsem pa proti drugim kulturam, takšnim in drugačnim. Digitalna nomadska srenja pa ravno to zagovarja in prinaša. Potem smo se večkrat primerjali z Nemčijo, Švico in drugimi državami, ki so redno na tapeti. Pa je zato treba včasih malo iti tja, tam pogledati, koga poznati, ki se tam dejansko ukvarja s podjetništvom, sploh takšnim bolj res gospodarstvom, ne samo kot digitalni nomad. vidimo, da sta obe državi, ki sem jih naštel, pa še katera druga, tako v Evropski uniji ali pa v celotnem EU združenju bistveno bolj zbirokratizirana kot pri nas. Ampak to ni nobeno opravičilo, da se ne bomo napak razumeli. Potem pa pridemo do famoznih ZDA, famoznih sploh v zadnjih parih tednih, te neoliberalne sanje. Ali je res tam tako bolje? Za nekatere ja, za nekatere pa ne. Ali si mi želimo takšne družbe? Bi rekel, da ne. Če imamo par podjetij, ki imajo enormne dobičke in pa eno veliko množico ljudi, ki nima nič. To ni država, ki si jo zaslužimo. In mislim, da se lahko tu večinsko strinjamo. Zato bom še enkrat rekel, da v Sloveniji se živi dobro. Absolutno pa se lahko živi še bolje, če bomo gledali malo bolj pozitivno, malo bolj odprto, malo bolj modro razmislili in ne verjeli vsaki natvezeni pravljici, da je Slovenija država, ki jo vodijo neki kulti, neki strici iz ozadja, ker to mogoče pali v Ameriki. Slovenija pa si enega takšnega ne zasluži. Hvala.

za naslednje desetletje, 12. septembra 2024, dejal, spregovori pravzaprav o temeljnih vrednotah Slovenije, ki bi morale biti osrednje pri oblikovanju našega razvojnega načrta in vizije prihodnosti. Izpostavil je, da so v podjetju najpomembnejši dobri produkti in storitve, ekipa, razvoj in prodajna mreža, med vrednotami pa je na prvem mestu kultura sodelovanja. Za uspešnost družbe je po njegovem mnenju treba energijo usmerjati v skupne cilje, pri čemer nas pa najbolj ovirajo notranja trenja. Če so osebne temeljne vrednote, na katerih lahko gradimo: spoštovanje, zaupanje, poštenost. Medsebojna pomoč, pripadnost in zmernost, potem mora država poskrbeti predvsem za osebno svobodo, samostojnost, učinkovitost, vzgojo in izobraževanje, pregledno trošenje javnih financ in vključenost prebivalstva v procese odločanja. Pomembne besede. In današnja seja prinaša razpravo o debirokratizaciji in izboljšanju poslovnega okolja v Sloveniji s priporočili Vladi, torej celotni paleti 20 ministrstev. In kljub očitkom, da smo v SDS pripravili sejo s populistično temo, a poglejte vas, to je tema, ki prinaša kup težav našim državljanom, pa smo vsi skupaj zato tukaj, da poskrbimo za osebno svobodo, samostojnost, učinkovito vzgojno izobraževanje, pregledno trošenje javnih financ in tako naprej. Kot sem prej omenila, ampak če za vas niso težave državljank in državljanov, da več let čakamo na spremembe OPN, da se čaka na gradbena dovoljenja, če imaš srečo več mesecev, da se čaka na mesto v DSO. Medtem ko na Ministrstvu za solidarno prihodnost je zaposlenih 106 javnih uslužbencev, od tega ima 79 uslužbencev aneks pogodbi za delo na domu, in da so potrošeni tudi v enem letu tisoči evrov, 100 tisoč evrov za različne analize in zunanja svetovanja. Čakamo na zdravnika specialista, čakamo na razvoj. Bom samo z eno besedo omenila, tretja razvojna os, tretja razvojna os. Pohitrili bomo postopke, je bilo rečeno dobri dve leti nazaj, nič niste pohitrili. Povečanje števila poročanj, vodenje evidenc, nadzora, kot nas opozarjajo kmetje, da imajo težave podjetniki in imajo težave v gospodarstvu. In ta sklic seje je bil storjen z enim samim namenom, pa če še tolikokrat omalovažujete v svojih razpravah, namen sklica te seje, ker poslušamo ljudi, podjetnike, gospodarske organizacije, kmete, mlade, starejše, ljudi na terenu, tistih ljudi, ki pravijo, vsak dan za 50 evrov nese manj iz trgovine. Na seji odbora sem poslušala, je bilo rečeno tudi, so bile besede, v 30 dneh ne moreš rešiti težav, ki so se nabirale 30 let. No, ampak v koaliciji ste dobili volitve, ker ste obljubljali 30 dni do specialista in zdaj ne bom pogrevala tega, kako je s tem. v Sloveniji je torej število predpisov, kot smo slišali. Močno naraslo v zadnjih desetletjih in tukaj se lahko vsi posipljemo s pepelom. Debirokratizacija je bila prednostna naloga tudi več vlad in leta 2020 je Vlada Janeza Janše ustanovila strateški svet za debirokratizacijo pod vodstvom Ivana Simiča, ki je predlagal ukrepe na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Med predlogi so bili uvedba socialne kapice, poenostavitev obračuna potnih stroškov, znižanje obdavčitve kapitala in uvedba novega dohodninskega razreda za visoke dohodke. Cilj je bil pridobiti investicije in razbremeniti gospodarstvo, a so nekateri kritiki opozarjali, da gre bolj za davčno reformo kot za dejansko **66. In leta 2021 je bil sprejet Zakon o debirokratizaciji, ki je posegel v več kot 20 veljavnih zakonov. Med drugim je uvedel elektronsko vročanje dokumentov, register predpisov in poenostavitev nekaterih administrativnih postopkov, da ne naštevam vseh, poleg tega je bil cilj očistiti pravni red z ukinitvijo zastarelih ali neuporabljenih predpisov, vendar vemo, kaj so tisti, ki so bili takrat v opoziciji skupaj s sindikatom, tudi storili s tem in da so bili izraženi izjemni pomisleki. Torej kljub sprejetim ukrepom debirokratizacija ostaja nedokončan proces. In mi smo sejo zahtevali za to, da damo priporočila. Naloga Vlade, naloga koalicije pa je, da izpelje, da izpelje te ukrepe, mi smo pa dali priporočila. Nekdo je prej v razpravi dejal, da ni konkretnih predlogov. Če bi vse prebrali, na poglavje 8 Odzivi in predlogi gospodarstva in je kar nekaj strani, kjer so predlogi zapisani. Jih je treba pač prebrati in potem kakovostno in argumentirano razpravljati. V prihodnje bo torej uspeh debirokratizacije odvisen od sposobnosti usklajevanja med vsemi deležniki: vlado, gospodarstvom, civilno družbo in javno upravo. In trenutno se zdi, da je proces pod to Vlado, torej pod Vlado Roberta Goloba, še daleč od zaključka, a hkrati bo enkrat nujen za dvig konkurenčnosti in zadovoljstva vseh državljanov. Torej kako, kako si predstavljate, da bo država poskrbela predvsem za osebno svobodo, samostojnost, učinkovito vzgojno in izobraževanje, pregledno trošenje javnih financ in vključenost prebivalstva v proces odločanja, če ne posluša in posledično tudi vsekakor ne razume dejanskega stanja? Odgovor je torej jasen, kajti ob zavrnitvi priporočil je koalicija potrdila, da država in državljanov ne bo popeljala na poti razvoja navzgor. In če je rekel Robert Golob, ne bomo več dali obljub, delali bomo, boste morali začeti delati, čeprav ves čas trdite, kako delate. Kar se tiče popoplavne obnove, kar je bilo prej rečeno glede rušenja, eno hišo ste porušili, nobene še niste odprli. In v razpravi, kot sem že prej povedala, ne želim biti žaljiva, ne želim uporabljati slabšalnih izrazov za koalicijo kot koalicija uporablja za nas, ker pač vse to pove vse o tistem, ki takšen besednjak uporablja.

Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem. Glede na to, da smo omejeni s časom, ker se je iz Gibanja svobode prijavilo k tej razpravi toliko razpravljavcev, več kot polovico vseh današnjih razpravljavcev, kar tudi pomeni, da nam ta tema ni kar tako, da si želimo razpravljati o tem, da se zavedamo, da ima Slovenija izzive na področju birokratizacije, administriranja in te stvari smo v petek na seji odbora zelo široko razpravljali, tudi sam sem si vzel več kot pol ure časa, da sem ta vaš skupek nekih nametanih podatkov, ki jih veliko ne drži in zavajajo in so tudi selektivno izbrani, zelo argumentirano zavrgel, za kar danes nimam toliko časa. Bom šel pa splošno tudi na en odziv tega, kar je bilo danes dodatno v razpravi omenjeno, čeprav kaj dosti dodatnega ni bilo; ponavljamo debato, ki smo jo imeli že v petek na odboru in je trajala ure in ure. Zdaj, birokratizacija je težava te Slovenije naše in to ne leto, dve, ampak že 20, 30 let. Bohotimo birokracijo. Zakaj? Zato ker se očitno ne znamo držati pravil kot ljudje v tej družbi in zadeve brez pravil ne funkcionirajo. Veliko te birokracije, 62 procentov zakonodaje predpisuje Evropska unija, ki jo vsa ta leta vodi Evropska ljudska stranka, kateri vi pripadate, tu pa govorite, kako je Evropska unija problem. Torej je problem vaša lastna stranka v Evropski uniji, ki te stvari sproducira. Zdaj, če gremo na Slovenijo. Zavajati s podatki, kako je slaba slika v Sloveniji gospodarsko, kmetijsko, in seveda vedno znova me napelje na to, da je sklic te seje za to, da se vi

ozkimi primerjavami z nekaterimi državami. Lepo. Če se želimo primerjati, je prav, da se primerjamo z boljšimi ali enakovrednimi in v vseh gabaritih, vseh statistih, a ne zgolj tistih, ki so za Slovenijo manj ugodne, ker pač niste vi na oblasti in želite prikazati. Recimo gospodarska rast. Slovenija vsa ta tri leta te koalicije ima višjo gospodarsko rast kot Evroobmočje, kot Evropska unija. Imamo nižjo inflacijo, ki smo jo znižali za skoraj 9 procentov, od nastopa Vlade. Inflacija tudi pomeni cene v trgovinah. In ko tako zavajate in radi primerjate s Hrvaško, Hrvaška je imela v zadnjem mesecu izpad prodaje v trgovinah 60 procentni zaradi bojkota, ki se je uvedel, procentno inflacijo imajo, najvišjo v Evropski uniji. In vse ostalo, kar primerjate, tudi pravice, ki izhajajo iz prispevkov, o obdavčitvi govorite zelo enostransko. Pa povejte, da imajo višji DDV. Da ima Madžarska višji DDV. Da imajo manjše pravice, za porodniški dopust, za bolniško in še za marsikaj, za tisto, kar slovenskim ljudem pripada na podlagi vplačanih prispevkov. Ni vse tako črno. Zaradi te črnogledosti je pa naša družba obrnjena v en tak črn krog, kjer imamo pomanjkanje neke morale, pomanjkanje motivacije in tudi zaradi tega nizko storilnost, o kateri veliko predavate, da smo premalo storilni, po vaše premalo pridni. Ampak očitno Slovenci se trudijo, delajo, težava pa je, da mi ne znamo skupaj dogovoriti, kako zmanjšati to silno birokracijo in aparat. Vi ste zaposlili 7 tisoč ljudi v prejšnji vladi, to pomeni dva, dve leti mandata, mi v celem triletnem mandatu te Vlade 3 tisoč. Od tega, da ne govorim, da ste vi, ko ste izgubili volitve, zaposlili preko sto državnih uradnikov za nedoločen čas po končanih volitvah, ko ste že bili opozicija v novem mandatu, ampak ste pač imeli moratorij za delovanje, ki ga niste upoštevali in ste takrat nagrmadili gor še nekaj tistih uradnikov, ki zdaj veselo štrikajo in mečejo bombice, vsake toliko, da nas da nas itak, tako kot ste tudi vi z vloženimi 30 zakoni, ki so imeli od enega do treh členov, dodatno kopičili to administracijo. Pa ne gremo še dalje na referendum o vladi. Govorite o številu ministrstev. Rekordno število ministrstev je imela Peterletova vlada, 23. Res je, da jih ima ta 20, pa ugotavljamo, da morda to ni tako dobro. Smo pa to morali zaradi vaše pobude na referendumu preveriti. To je paradoks celi Evropski uniji ali pa svetu, da smo na referendumu potrdili in referendumsko 57 procentov

Ja, hvala. Saj tudi jaz ne bom dolg, ker nima smisla, ker jemljem to sejo in to temo kot neko generalko za interpelacijo vlade že prej; kolegica Bojana Muršič je povedala to in jaz se strinjam z njo. Že na začetku smo videli, ko se je, ko je nova vlada nastopila, 32 zakonov so jih vložili, s tem so za pol leta blokirali vlado. Tako da ta volilna kampanja opozicije se je začela v bistvu že prec z objavo teh državnozborskih volitev 2022, pa se pač zdaj, ko gre zadnja leta noter, se pač stopnjuje tudi s takimi sejami in z vsemi, ki bodo še sledile. Debirokracija in pa izboljšanje poslovnega okolja pa itak vemo, da sta teme, ko pač se da z njimi neomejeno manipulirati, tako da je idealna tema. Saj pravim, s tem tudi gledajo na naš odziv, kako bo na vse tiste njihove pač neresnice, če tako povem, ko jih pač izvajajo in svojo to politikantsko zgodbo. In nikoli ni tako dobro, da ne bi mogli biti boljše, to vsi vemo. Vendar pa je ta trnova pot od ideje, predloga do njegove, do realizacije v bistvu, da bi maksimalno probali debirokratizirati državo, res trnova ta pot, kot sem rekel. In ta ad hoc odločitve, ko so in sprejemanje zakonov **68. TRAK: vodijo le še v večjo, ta birokratski labirint in v preteklosti smo to že bili priča, kako je to izgledalo s prejšnjo vlado. Prav tako pa smo bili isto priča, če omenim še eno zadevo iz prejšnje vlade Janeza Janše, to je bilo konec v vzdihljajih leta 2021, ko se je preko strateškega sveta za debirokratizacijo začela uvesti celo neka dodatna administrativna bremena, iot je primer obveznost državljanov, da vsako odsotnost doma, daljšo od 14 dni, prijavijo državi. Recimo tudi take ideje so bile, ki pač jih še ni do zdaj noben niti omenil, govorimo pa, da bi zmanjšali birokratska bremena. V glavnem, debirokracija, debirokratizacija je v vsakem trenutku izziv, vendar je treba pri pripravi teh ukrepov upoštevati mnenja vseh deležnikov, to pomeni in gospodarstva in javne uprave in civilne družbe. Tako, da tu praktično moramo delati z roko v roki z vsemi. In dosedanje predloge je pa opozicija oblikovala brez nekega dialoga, le s pomočjo svetovalcev za debirokratizacijo in izboljšanje tega poslovnega okolja, ki ga znajo tako dobro izkoriščati, ki pa pogosto in največkrat argumente prilagajajo svojim pozicijam, pač tisto, kar jim ustreza, tisto tudi povzamejo. Vsi pa vemo, da je v preteklosti našlo svoje mesto v teh različnih interventnih zakonih tudi tisto, kar v demokratično in socialno družbo ne sodi, kaj šele, da je zapisano v zakonu. V nasprotju z opozicijo pa Vlada sedaj rešuje zadeve sistematično z vključevanjem vseh deležnikov in te spremembe so in občutne in vidne, pač eni jih nočejo videti, ampak tisti, ki to dobro spremljajo, vedo kaj je, kaj so neresnice in kaj so dejstva. če bi bili današnji predlagatelji vsaj pol toliko uspešni v tistih svojih, mislim, da so bili, trikrat so imeli ta vladni mandat, teh predlogov danes ne bi rabili, ker v bistvu zdaj pa očitate vsej tej Vladi, nekaj kar sami pač niste uspeli v tem času niti se dotakniti, niti da bi karkoli zmanjšali, to, birokratske zadeve. Kot sem že omenil, saj pravim, sistemske rešitve potrebujejo čas, voljo ter pripravljenost vseh deležnikov. Čez noč se lahko delajo samo neki slepi rezi in vse skupaj, me tole malo bolj, ti predlogi Vladi, ki so bili, me asociirajo bolj na to Maskovo motorko, če jo poznate zdaj, ker tudi te posledice te motorke pa bodo tudi kmalu vidne in občutne. Vem, da spremljate te zadeve v Ameriki, ko so in ampak to, kar govorim, da bodo te posledice te motorke vidne in občutne, ne mislim v pozitivnem smislu, zloraba, da je zloraba oblasti pač Značilna za te avtokratske sisteme in upam, da tega ne bomo pustili, no. Ljudje pogosto marsikaj pozabimo, marsikaj pozabimo, saj pravim, tudi dogodke, datume, pogovore, razgovore, ampak nek ta občutek pa zmeraj pri nas ostane, ki se občasno prebudi in jaz upam, no, ljudje, ki to gledajo in spremljajo te zadnje dogodke, da ne bodo pozabili, kaj se je, kaj počela. Pred zadnjo vlado, kaj se je vse počelo, da se ne bo pozabilo tudi to, kar sem prej omenil, s to Maskovo motorko. Kaj se lahko še zgodi v prihodnosti, da bodo pametno, no, pritisnili takrat, pa obkrožili, ko bo treba, na novih volitvah. zato je tudi prav, da so, da so se v petek zavrnili tudi vsi ti predlogi opozicije, ki so zgolj in le populistične narave, no, nedorečen, nedodelan. Jasno pa, da podpiram sistematično delo Vlade in pa jasno premierja doktor Roberta Goloba. Hvala. **SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS):** Najlepša hvala za dano besedo. Jaz bi najprej kolega Krajnca prosila, da mi da podatke, kje se je v prejšnji vladi zaposlilo 7 tisoč ljudi ali koliko je navedel, bi prosila, da, za te podatke, če mi jih lahko posreduje. Danes je bilo zdaj že drugič ali tretjič rečeno, če je to kakšna generalka za interpelacijo vlade, naj vas, ne vem, ali boste žalostni, ampak to ni nobena generalka za interpelacijo vlade. Saj veste, kaj je vsebina tiste interpelacije, kaj pa je vsebina tukaj danes, današnje seje.

Prepričana sem, da se tudi vam potožijo, da morajo kdaj kje zelo dolgo čakati na kakšne postopke, da so ene zadeve zelo nerazumne. In res ne razumem, zakaj ne bi danes namesto teh nekih populističnih nastopov posameznih poslancev govorili o konkretnih rešitvah. To, kar smo mi tukaj v našem gradivu zbrali, so predlogi gospodarskih organizacij, če so vsi, ne vem za podpreti ali ne, se tudi mi v Poslanski skupini SDS okoli tega nismo opredeljevali. To so pač zadeve, ki jih velikokrat izpostavljajo in jih že zdaj slišimo včasih leta in leta in želimo, da bi k temu konkretno pristopili in bi se opredelili, okej, to je smiselno, razumljivo, gremo s tem naprej. In v ta namen so bila tudi pripravljena vsa naša priporočila, poglejmo te predloge, Vlada naj se opredeli katere so smiselne in potem naj določi časovnico za realizacijo tega. In to ste vi zavrnili, kar se mi zdi popoln nesmisel. Takrat, ko smo mi na vladi, imamo običajno manjše število ministrstev. In kot je že bilo danes rečeno, tudi sam predsednik vaše vlade je ugotovil, da je to, da imate 20 ministrstev, le ena cokla v delovanju te vlade in čisto nič drugega, da je medresorsko usklajevanje bistveno težje. Sam je to ugotovil in ne vem, ni noben problem, zakaj ne bi sprejeli recimo v petek našega sklepa in se opredelili zdaj do tega. V bistvu se je predsednik Vlade že opredelil, zakaj se ne bi še poslanci, ampak seveda ste sistematično zavrnili tudi naš četrti sklep, kjer smo želeli, da bi se opredelili tako glede števila ministrstev kot vseh organov, ki so v sestavi ministrstev, agencij, javnih zavodov in podobno. V prejšnji vladi je bil ustanovljen strateški svet za debirokratizacijo z enim namenom, da se zberejo dobri predlogi, se proučijo in se skozi zakonske rešitve plasirajo oziroma sprejmejo v Državnem zboru zato, da razbremenimo gospodarstvo, zato, da razbremenimo, birokratsko razbremenimo slovenske državljane. En tak zakon je bil sprejet. V prvotni različici je bilo bistveno več predlogov, žal takrat, kot že rečeno, smo imeli samo 39 glasov koalicije in vse tudi znotraj koalicije ni šlo naprej. Ampak še vedno so v ozadju nekje predlogi, ki so zagotovo dobri in to so predlogi, ki so bili

je, ne vem, potem je verjetno s samimi postopki nekaj hudo narobe. Žal se to dogaja. Dokler nekdo od mladih, ki živi v eni izmed haloških občin, si želi zgraditi hišo na parceli, ki jo je podedoval od svojih staršev, mimo katere gre voda, elektrika, cesta, vsa infrastruktura, ampak ker so pač na žalost Haloze bolj ali manj prazne, imamo veliko praznih nepremičnin, ker pač ljudem je očitno številnim ljubše živeti v mestu, kot pa nekje na podeželju, ne dovoli s strani pristojnih ministrstev soglasja, da bi lahko tam gradil, ostal doma in seveda skrbel za krajino, razvijal slovensko podeželje in ne nazadnje razvijal tudi celotno obmejno območje. Takih primerov je na stotine, zato ker se ne dovoli razpršena gradnja. Ampak se vprašaš, kako bo v eni haloški občini, jaz verjamem, da veste kako izgledajo Haloze, kakšna druga, ne vem, kot pa razpršena gradnja? Saj ne moremo imeti centralizirano vse poseljenega je nekje na kupu. Saj tudi to ne bi smel biti namen države. In seveda to jaz ne vidim drugega kot nek birokratski nesmisel, ki zavira razvoj podeželja, zavira razvoj določenih občin in tega ni malo. Na eni strani skozi poslušamo kako je premalo stanovanj v Sloveniji, ne vem, jaz, ko se tam okoli po mojih občinah ozrem, mi imamo ogromno praznih nepremičnin. Kje pa piše, da morajo vsi živeti v mestu in vsi živeti v Ljubljani ali pa, ne vem, v Mariboru?

Dajmo se malo decentralizirati. Ampak da lahko to naredimo, rabimo v prvi vrsti bolj poenostavljene postopke. In to so zagotovo velike težave, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti, s katerimi se soočajo prebivalci iz tistih malo bolj oddaljenih območij, pa je to pač zgolj eden izmed primerov. Skozi govorimo: potrebujemo boljše poslovno okolje. Ja, saj tudi v času naše vlade je bilo ogromno narejenega, tudi v času vaše vlade je bilo kaj dobrega narejenega, ampak dajmo težiti k temu, da smo še boljši. Primerjajmo se z najboljšimi. Smo mala država, dobrih dva milijona nas je. Nismo tako veliki, da ne bi mogli biti, ne vem, hitro prilagodljivi. Naj bo to naša konkurenčna prednost. Ampak ko govorimo o poslovnem okolju, če se, ne vem, zakonodaja na področju davkov spreminja vsaki dve leti, ja, to verjetno ni predvidljivo poslovno okolje. to je eden izmed kritik, ki jih zelo pogosto slišimo s strani gospodarstva. Gospodarstvo si želi predvidljivo poslovno okolje, kamor spadajo tako, ne vem, razni postopki kot tudi sama davčna zakonodaja. Ja, si želijo nižje davke, ampak bolj kot to si želijo, da bodo zaposleni, ki jih imajo, lahko dobro plačani, kar pomeni, da bodo zaposleni na mesečni ravni, pač ko jim dajo plačo, da bodo neto ti ljudje dobili več. Tako da na tem področju bi nujno morali narediti marsikaj. Tudi s strani vašega predsednika Vlade, s strani vaših ministrov smo slišali, plače je potrebno razbremeniti, ampak do danes ni bilo v tej smeri narejeno popolnoma nič. Bilo pa je obratno. Prvi ukrepi, kaj so bili, tako kot že rečeno, znižanje splošne olajšave pri dohodnini. To je v bistvu zelo enostaven ukrep, ki ima takojšnji neto učinek na same višine plače zaposlenih. Znižali ste za 2 tisoč evrov. V letu 2025 bi lahko imeli splošno olajšavo 7 tisoč 500 evrov, po vaši zaslugi bo zgolj 5 tisoč evrov. Ob tem seveda nov davek za dolgotrajno oskrbo, obvezni zdravstveni prispevek pa vse, kar smo že tudi prej naštevali. Tako da sami ste neke stvari povedali, sami ste neke stvari tudi v koalicijsko pogodbo zapisali. To, kar imamo danes pred nami, je nabor enih ukrepov. Jaz res, mislim, sem razočarana, da se niste želeli niti opredeliti do tega, do teh ukrepov. Saj to niso naši predlogi, to so predlogi slovenskega gospodarstva, slovenskih kmetov in slovenskih državljanov. Pa bi izbrali, ne vem, pet predlogov, nekaj za dobro voljo, pa bi rekli, v redu, ti pa so dobri, jih bomo speljali. Saj je še eno leto do konca mandata, saj še nismo v predvolilnem času, takrat bodo verjetno se drugače izgledali, zdaj imamo pa še dovolj časa, da lahko kaj naredimo, koalicija sama lahko ogromno naredi glede na število glasov, ki ima v parlamentu. Tako da z današnjo sejo smo zgolj želeli ponuditi roko in neko dobro voljo pokazati, da želimo dejansko, da se stvari spremenijo. In ja, javni sektor potrebujemo, ampak mora biti kakovosten servis državljanov, ne pa da poslušamo za vsako stvar, ne vem, potrebujejo zdravstveno storitev - čakajo. In po vaši spremembi, po vaši tako imenovani zdravstveni reformi bodo še dlje čakali, za marsikateri pregled bodo čakali še dlje. Ko želijo, ne vem, graditi, spet čakajo, ker postopki stojijo, ker predolgo traja. Je pa res, imamo pa tudi dobre rešitve v Sloveniji, ki jih, ne vem, zelo hitro lahko odpreš podjetje. Marsikaj odlično, tudi eRecept, super zadeva. Ni iz te Vlade, ampak dobro funkcionira. Vse, kar je dobrega začeto, naj se, naj se in vpeljimo novosti. Tu imamo še ogromno stvari na področju digitalizacije in pa uporabe umetne inteligence, ki je tako rekoč še ne znamo izkoriščati v samem javnem sektorju.

To je 7 tisoč ali še celo več. Druga stvar, govoriti o neperspektivnem delovnem okolju, lahko beremo današnji članek iz Dela. v Sloveniji vlagamo zaradi ustreznega okolja in dobrih kadrov. Direktor uprave Novartisa. Če grem še samo na podatke. S kom se naj primerjamo? S Švico recimo. Ko smo mi začeli, je bilo s Švico poslovanja, izvoza 5 milijard. Konec leta 2024 - 20 milijard, to pomeni 400 Poslovanje s Švico je zdaj na prvem mestu, druga je Nemčija, tretja Hrvaška. Veliko podatkov, ki jih daste, jih zelo tako izvijete ven, samo da prikažete, kako je v Sloveniji stanje slabo, pa še zdaleč od tega. Imeli smo že dve seji o kataklizmi gospodarstva. Vedno znova smo vam predstavili podatke, ki vas ne zanimajo: 20 procentna rast plač, 20 procentna rast minimalne plače, 20 procentna rast zagotovljene pokojnine, inflacija navzdol, gospodarska rast navzgor, BDP navzgor. Pa ne morem vsega tega govoriti še enkrat, ker ni fer do kolegov, ki čakajo na besedo, bomo verjetno imeli še podobne priložnosti, tudi o tem, kako smo določene te podatke interpretirali, ker vsega tega niti nima smisla odgovarjati, ker argumenti ne zaležejo. V petek sem 35 minut vse to odgovarjal, ampak očitno niste poslušali, ker iste stvari dalje trobite.

Tako da podatke, ki jih vi jemljete iz te tabele, ne morete razviti točno v katerem mandatu se je koliko zaposlenih na novo zaposlilo. So pa tu podatki za celotni javni sektor, ne samo zaposleni na ministrstvu, vse skupaj kot celota. Ker če bi tako posploševali, potem lahko tudi za vas rečemo, da ste zaposlili, ne vem, 6, 7 tisoč ljudi v teh treh letih. Hvala lepa. Ja, kaj hočete povedati, da ste bil napačno razumljen, ker če ste bil, potem imate še možnost? Ja, izvolite, račun. Konec leta 2019, preden ste vi začeli vlado, je bilo 181 tisoč zaposlenih, vi ste res dva meseca v letu 2020 začeli, do takrat je bilo 181 tisoč zaposlenih, sredi leta 2022. Recimo maj, junij ste nehali, je bilo pa verjetno okrog 188 tisoč zaposlenih, ker je bilo konec leta 2021 - 187 tisoč. Dajte si izračunati, pa nehajte. Mislim, to je eklatanten dokaz, kako oni interpretirajo podatke. V šoli bi pa itak dobili enko zaradi tega, kako ste sestavili ta dokument, ker notri je cel kup prepisovanja in če, Zakonodajno- pravna služba je vaše predloge zavrgla, zato ker pišete noter, kaj naj v letu 2024 sprejmemo. Mi smo pa v letu dva 25, ker

Ne boste, ste obupala Potem pa pač Andrej Kosi, ki pa ga toliko lomi smeh, da nam bo zdaj razložil, kaj je toliko zabavnega. No, izvolite. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Ja, hvala za besedo. Glejte, moram se nasmejati kolegu Krajncu, ki Slovenijo primerja s Švico, kolega Krajnc, Slovenija nikoli ne bo Švica. Zdaj, očitno je ta ta sindrom predsednika Vlade, ki pač pravi, kako nam Evropa zavida stanje, vas malo vpliva na to, ampak vam ne zamerim tega, ker pač to je brez veze. Glejte, bom kar začel k temi. Torej, birokratizacija je rak rana vsake družbe in dejstvo je, da moramo stremeti k debirokratizaciji, ne glede na to v katerem obdobju smo, ker to bo dobro, ker to delamo v dobrobit nenazadnje državljanom, državljankam vsem panogam, od gospodarstva, kmetijstva in tako dalje. In da bomo temu stremeli, smo se zavezali, zdaj kolega Krajnc in pa vsi ostali v koaliciji, tudi v deklaraciji, usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2025, junij 2026. da bo zavezali, da bo Slovenija podpirala in odpravila administrativne in regulativne ovire, kar bo podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, pomagalo čim bolje izkoristiti prednosti enotnega trga, Evropske unije in tako dalje.

nove neke, birokratizacijske usmeritve, normative in tako dalje, predpise, samo na področju kmetijstva, kako velika naj bo kumarica, pa kakšne oblike mora biti paprika, pa ne vem kaj so se vse ukvarjali. Med tem, seveda kmet ne more pomagati, zdaj, kakšna paprika bo zrasla na polju in tako dalje. In postali smo vedno manj nekonkurenčni, tudi zaradi zelenega prehoda, ker je energija se dražila in tako dalje. In ko smo, ko je prišla na oblast ta vlada, ki ima tako veliko moč, ki je veliko obljubljala, smo pričakovali, da bo šla ta pot nekoliko boljša. Ampak kaj se je zgodilo? Število ministrstev naraslo na 20, to napako prizna predsednik vlade, ki ugotovi, da je bilo najbolje v bistvu 12. gospodarstvu smo pomagali tako, da ste uvedli torej že prej vse izrečene ukrepe, torej nenazadnje štempljanje, katero napako je priznal tudi predsednik Vlade in se zavezal, da bo to odpravil, ampak po letu pa pol še ni rešitve. Davek na davek, obvezno izdajanje računov in tako in tako dalje. In gledam državno sekretarko Ministrstva za finance, ki je tudi prej govorila, kako imamo dobro finančno okolje. Članek Svet24, včerajšnji, Kaj govorijo espejevci? Nova povišanja prispevkov za samostojne podjetnike, FURS mi reže kožo za hrbtom. In podjetnik, gostilničar iz Maribora govori, kako na tisoče drugih samostojnih podjetnikov po vsej državi so tudi njega v preživitveno agonijo pahnili vse višji prispevki, ki jih od njih terja država. državni sekretar, Ministrstvo za gospodarstvo, upam, da boste to prenesli na Ministrstvo za finance. In podjetniki opozarjajo, da pohlep države prekaša vse meje, to opozarjajo podjetniki, ker ne morejo več, da se iz meseca v mesec povečujejo prispevki, medtem pa delajo od jutra do večera in se borijo za svoje preživetje. V deprivatizacijo so šli na tak način, da ste celo normirance zmanjšali mejo, da bodo potem imeli, če bodo prekoračili, morali iti potem v knjigovodstvo, vodenje računov in tako dalje. Delate nasprotno od birokratizacije. In tudi nenazadnje piše, da se bodo podjetniki celo nekako, spodbujajo, da se bodo v državi, k državni nepokorščini, ker tega več ne morejo prenesti. Podjetniki, ki prispevajo, ki delajo, ki se trudijo, od jutra do večera, gostinci, zidarji in tako naprej. In zato je ta stavek, FURS mi reže kožo s hrbta. Ko je, ko samo malo zamudim s plačilom, mi takoj blokira račun in malo zaradi tega ne morem dobiti posojila na banki, čeprav sicer vse leto solidno poslujem.

te, te, dajte te loviti, ne ljudi, ki delajo in jih vedno znova nalagat takšne in drugačne, takšne in drugačne obveznosti. Zdaj, digitalizacija je tista, ki bo popeljala k debirokratizaciji. Ustanovili smo Ministrstvo za solidarnost…, za digitalno prihodnost. Povejte mi eno projekt, ki je pripomogel k debirokratizaciji tega ministrstva, kaj je ustanovljena zdaj, dve leti bo, razen nakupa tistih računalnikov, famoznih 13 tisoč, za katere pa so morali sprejeti, da so lahko razdelili tri, tri novele zakona, potem pa govorite o tem, kako smo zmanjšali število zakonodaje. In še to, da, ko si dal vlogo za računalnik, si moral dati v papirnati obliki, ne v digitalni, kot je bil primer mati samohranilke, ker ni dobila računalnika, ker je dala v digitalno vlogo. Toliko mi prispevamo k digitalizaciji. E-graditev uvajamo dve leti. Pa dvomim, da bo to pripomoglo k hitrejšemu izdaji gradbenih dovoljenj. Zdaj, prej, če še grem potem na kmetijstvo, že v petek sem povedal, kmetje

Tako kot sedaj ta biovarnost, ko bodo morali voditi evidenco, kdo je in kdaj je prišel na njihovo dvorišče in potem skrbeti, da tisti, ki je bil na njihovem dvorišču, potem 24 ur ne more priti. Pa lepo vas prosim. Lepo vas prosim. In potem govori potem kolegica Bogovič, kako

Ta seja je koristna. Pa pričakoval sem od koalicije, da boste prišli poslanci, spoštovani kolegi in kolegi, z nekaterimi predlogi in rekli, glejte, super, mi pa predlagamo to, da bomo prišli do tega cilja. Govorite o nekem sodelovanju, ampak potem slišim samo to, kaj je bila Janševa vlada, kaj je bila Janševa, kaj je bila Janševa v preteklosti. Ene besede nisem slišal od vas danes v vaših razpravah, ki bi rekli, predlagamo to, da bo boljše. Ja, kolega Krajnc, tudi vi ste zavajali, ko ste govorili, da pač zaradi bojkota hrvaških trgovine, kako imajo izpad, ampak piše: hrvaški trgovci si kljub bojkotom manejo roke, ker so povečali prodajo,

Zdaj, potem imamo birokracije še veliko predvsem pri izdaji gradbenih dovoljenj, kar smo že postavljali. Zdaj, kolega Čebela govoril, da to ni res, da so občine krive. Potem jaz ne vem, kje vi živite. Jaz se spomnim primera, ko so še bile upravne enote, posamezne izpostave, zdaj je skupno, zdaj je združena enota Ljubljana v eno. Če si hotel delati projekt znotraj upravne enote Vič-Rudnik, so projektanti od tebe zahtevali 10 procentov več denarja. Zakaj? Ker so vedeli, da bodo imeli s tistimi uradniki probleme. In zagotavljam, da je to res, iz lastnih izkušenj. Pridobiti gradbeno dovoljenje na OE Vič-Rudnik je bila znanstvena fantastika. Ne, ni bila korupcija, to ni korupcija. Ker če je vedel projektant, da bo tam delal, da tega ne bo mogel narediti za to ceno, ker bo imel probleme. In dokler bomo imeli mi sistem, ko uradnik ne bo plačan po učinku in ne bo odgovarjal za svoje nedelo, potem mi ne bomo pripomogli k debirokratizaciji. Ker ko bomo imeli v isti pisarni dva uradnika z istim številom določenih primerov, pa bo en uradnik zelo delaven, zelo imel posluh do državljana in izdal na primer večje število gradbenih kot drugi, ki bo samo pač mešal meglo, in bosta imela enako plačilo, potem ne bo učinka. In če ta uradnik ne bo za svoje nedelo odgovarjal, potem ne bo učinka. Če bi danes tisti uradnik, ki ne bo izdal gradbenega dovoljenje v določenem roku brez utemeljenih razlogov, ne bi za to odgovarjal za tisto gospodarsko škodo in vse, kaj je naredil, potem ne bo učinka. Ker to smo bili deležni. Imamo eno zakonodajo po celi državi, pa so vedno vedeli, mi delamo tako, mi delamo tako in tako dalje. Tako da mi smo sicer predlagali v tem našem predlogu, da se naj Vlada v 30 dneh opredeli do tega, ampak ste to zavrnili, da to ni mogoče, jaz pa tako kot vedno pravim,

Kolega Kosi me je narobe razumel. Jaz sem govoril, da so občine tudi del problema včasih pri nesprejetih prostorskih dokumentih v okviru svojih nalog, ko so dolžne zagotoviti določene in sprejeti, potrditi določene programe kot so poplavni, protipoplavni ukrepi ali pa programi zaščit kmetijskih zemljišč. Skratka, tukaj se lomi. Se pravi, te strokovne podlage morajo biti jasne, sprejete in potrjene - v veliko občinah tega, temu ni tako.

predvsem pač iz razloga, ker so kolegi iz SDS vložili v proceduro pa ta poslanski predlog, katerega smo obravnavali že v petek na seji Odbora za gospodarstvo. Žal je to še eno v nizu poskusov prikazati, da v Sloveniji ni nič dobrega, da gre vse narobe. Da se zgodba boljše bere, pa se zavaja tudi s podatki in pa operira s polresnicami. Med drugim zahtevate reševanje težav, ki so dejansko rešene že več let, ali pa na primer navajate stare, povsem neaktualne podatke. Danes so vam to moji kolegi že večkrat povedali. Vaša zahteva je dobila tudi jasno klofuto s strani Zakonodajno-pravne službe in seveda tudi lekcijo na samem odboru, ki je potekal v petek. Dokument pripravljen s strani SDS ni nič drugega kot nepregledno skropucalo. In na tem mestu lahko rečemo, da vaš resničen namen torej ni dejanska razprava o debirokratizaciji ali racionalizaciji dela državne administracije, ampak le še en v v nizu neodgovornih poskusov, s katerim stranka SDS ovira delo Državnega zbora in vsiljuje svojo agendo s ciljem lastne promocije in kampanje za volitve, ki pa na vašo žalost še niso tako blizu. V resnici pa, če tako pogledamo, ne gre tako za drugačen pogled na probleme v tej državi. Vsi se strinjamo, da bi bili potrebni določeni rezi, vendar ti rezi v javni upravi morajo biti pretehtani, morajo biti resnično primerno primerno izoblikovani in ta vlada to dela že kar nekaj časa. Mogoče bi samo še malo, če se ozremo nazaj, Časnik Finance v septembru leta 2020 je zelo lepo bilo zapisano,

sprejela rekordno število odlokov, odkar imamo samostojno državo. Lani jih je predpisala 244, letos še več kot celo četrtletje pred novim letom že 289, novih uredb lani 183, letos 145, ob tem še skupaj 39 novih zakonov, skoraj sto novel. To mislim, da ne moremo reči, so novo življenje olajšali, kar bi moralo biti glavno vodilo zakonodajalcev, nasprotno. To je bil zapis v letu 2021. In danes ste tu vi največji zagovorniki, kako bi moralo biti manj predpisov in kako bi morali rokovati z javnimi uslužbenci in pa z nalogami, ki jih morajo opravljati. lahko ugotovimo, da iz tega dokumenta, da ne gre za predloge, kako bi se te probleme lahko zares rešilo. Ob tem, da ne priznavate nikakršnih pozitivnih premikov, ki so bili že narejeni v tem mandatu in mogoče tudi že v preteklosti. To tudi jasno kažejo spodbudni kazalci in pa vsekakor ugled v Evropski uniji, kjer nam priznavajo pomembne pozitivne rezultate. Lahko se ozremo na rast BDP, gospodarska rast, nizka inflacija, še bi lahko naštevala. Sloveniji se dobro živi. Imamo visoko kvaliteto življenja in pa visok nivo storitev. Imamo dobro razvito socialno državo, v kateri poskrbimo za najbolj ranljive člane naše družbe. Tudi za to imamo nekoliko višje davke, ampak če to pogledamo nekoliko z distance in primerjamo z drugimi državami, lahko vidimo, da ne drži in ne prenese resne presoje, da imamo pretirano visoke davke. Še več, države, ki jih pogosto navajamo za zgled, imajo praviloma višje davke. S strani predlagateljev opozicije gre tako za subjektivno prilagojene argumente in zavajanje, s ciljem ustvarjanja nezaupanja in kaosa. Na žalost večkrat viden scenarij s strani stranke SDS. Z manipulacijo nikoli ne poskušate dokazati ali razumeti stališč, ampak želite samo svoje stališče vsiliti in silno prodreti v um državljanov. To na žalost počnete nenehno, vedno in povsod. Mogoče je potrebno, da sedaj naštejem vsaj nekaj izmed niza ukrepov, ki smo jih že sprejeli na področju podpore poslovnemu okolju, na področju davkov, na katere se rada, namerno verjetno, pozablja.

podpiranju inovativnih zagonskih podjetij. Kar bo prispevalo seveda k hitrejšemu preboju na globalnih trgih. Pomembno je, da se z zadnjimi sprejetimi ukrepi na davčnem področju naslovilo izzive gospodarskega okolja v smeri aktivnega zmanjševanja zaostanka za vodilnimi inovacijskimi državami, kar bo Sloveniji omogočilo boljše pogoje za konkurenčnost v hitro spreminjajočem se globalnem gospodarstvu. Ne bom še bolj podrobno naštevala, ker je bilo danes vse to že enkrat povedano. Želim pa se odzvati na navedbe predlagateljic oziroma predstavnice predlagatelja, da smo, da smo znižali davčne olajšave, to ni res. Ostale so enake, ni pa bilo, ni pa bilo uveljavljeno dodatno zviševanje, katerega ste vi uvedli, kar bi bilo seveda javnofinančno nevzdržno. v tistem trenutku mogoče. v podporo vsem naporom Vlade opozorim na današnji Delov članek o zadovoljstvu Novartis z delovnim okoljem v Sloveniji in sicer navajam besede doktorja Stefana Langa, ki prava, ki pravi: za prihodnja leta pri nas načrtovanih še za pol milijarde evrov nadaljnjih naložb, ker je v Sloveniji okolje zelo dobro, tu so uspešni pri privabljanju in zadrževanju strokovnjakov z znanji in veščinami, ki jih potrebujejo, prav tako pohvali pogoje dela v Sloveniji. Mislim, da to veliko več pove kot katerekoli druge besede. Opredelitev do izpostavljenih tematik, ki jih je SDS v svoji zahtevi navedel so skupek izraženih tematik deležnikov, ki so jih predstavili že v preteklih letih do sedaj. Vlada je ustrezno na marsikaterega od naštetega že pozitivno reagirala in uredila, nekatere so v teku. V odgovoru Vlade je mogoče vse to že prebrati, tako je Vlada na predloge predlagatelja že podala nekatere odgovore. Ampak da zaključim, najpomembnejše je delati premišljeno in še naprej v korist državljank in državljanov vseh prebivalcev Republike Slovenije, brez diskriminacije in v podporo še boljšemu poslovnemu okolju. Hvala lepa.

na eni strani. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je na Odboru za gospodarstvo povedala en stavek, če toliko daste na mnenje Zakonodajno pravne službe, oziroma da boste dobro prebrali vsa ostala mnenja Zakonodajno-pravne službe na vaše zakone, ki jih vlagate, mislim, da že jutri kdaj imate na zdravstvu en zakon, kjer je mnenje Zakonodajno-pravne službe na več kot 30 straneh. Zapisano in zelo kritično do vsakega člena. Omenjeno je bilo, da mi s takšnimi sejami oviramo delo Državnega zbora. Oprostite, kaj pa je naše delo? To, da vlagamo, se vlagamo zakone, spreminjamo zakonodajo v dobrobit državljanov, da tukaj v Državnem zboru razpravljamo in ne vem, to je, to je, ne vem, v nobenem prejšnjem sklicu ni bil problem, kadar je opozicija vložila kak zakon, vi pa eno za drugim. Zmeraj, ko mi predlagamo neko sejo, ko mi vložimo kak zakon, slišimo, kako mi oviramo vaše delo. Ja, zakaj pa ste tukaj? Zakaj smo vsi mi tukaj, zato, da razpravljamo? Zato imamo parlament, sicer ga ne bi rabili imeti. Spet je bilo zavedeno glede znižanja splošne olajšave. Zakon Zakon o dohodnini, ki ga je sprejela prejšnja Vlada spomladi 2022 je veljal in tisti zakon je predvideval postopen dvig splošne olajšave v letu 2025 bi to bilo 7 tisoč in vi ste to ukinili, kar pomeni, da ste znižali splošno olajšavo. Na 4 tisoč 500 evrov, potem ste pa popravili na 5 tisoč evrov.

takrat smo dobili to mnenje Vlade, kajne? En dan prej, da bi si ga uspeli pred odborom prebrati, ampak ko bereš to mnenje, se Vlada hvali, kako je v letu 2023 splošno olajšavo zvišala iz 4 tisoč 500 na Ne napišejo pa, da so razveljavili, izničili zakon, ki je takrat veljal in je predvideval postopen dvig v letu 2025, 7 tisoč 500 evrov. Tako, da ne nam o zavajanju, to je mnenje Vlade, ki ni čisto nič drugega kot čisto zavajanje. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Dejan Süč. Ne, pardon, Bojan Podkrajšek, moja napaka, se opravičujem. (PS SDS):** Hvala podpredsednik za dano besedo. Lep pozdrav vsem v dvorani, državnemu sekretarju, pa vsem tistim, ki nas spremljajo na balkonu! Moja predhodnica Andreja iz Svobode je povedala, da mi očitamo, da je v tej državi vse narobe. Jaz moram povedati, no, da nihče ni danes trdil celotno sejo, da je v tej državi vse narobe, je pa dejstvo, jaz bi se kolegici Suzani Lep Šimenko zahvalil za vsa dejstva, ki jih je predstavila že v petek, pa danes na začetku te seje. In kolegice in kolegi, ker se, imam občutek, da se ne razumemo vedno, naj mi pošlje tistega gospodarstvenika nekdo, slovenskega, ali pa mlajšega podjetnika, kmeta ali pa bi bilo koga, kaj je naša poslanska kolegica Suzana Lep Šimenko povedala, da v tej državi ne drži.

in seveda upočasnjujejo razvoj Republike Slovenije, zato smo danes na tej seji. Jaz bi predlagal, no, da najdemo 20, 20 naključnih podjetij, enih večjih, drugih manjših. Vsak predstavnik poslanske skupine gremo v to podjetje, pa poslušamo, samo poslušamo, ne dajemo nobenih izjav, pa boste, kolegice in kolegi, videli kaj nam bodo tisti, ki vsak dan delajo 16, 18 ali pa 20 ur, za blaginjo gospodarstva, pa tudi kmetijstva v Republiki Sloveniji, povedali. Bil sem nedavno pri enem podjetju, direktorju podjetja, ki zaposluje malo več kot 300 ljudi in on mi pravi, da seveda ni težava zdaj državnega sekretarja, pa tudi ministra za gospodarstvo, da se pa seveda venomer ukvarja z nekimi novimi novitetami, ki na na žalost tudi bremenijo slovensko gospodarstvo, to je naše dejstvo. Glejte, zakaj danes to očitamo Gibanju Svoboda, ker je največja koalicijska stranka, ima, tako je bilo vsaj na začetku povedano, vrhunskega menedžerja. Zakaj imamo toliko ministrstev, mi to večkrat pozabljamo, da, fajn je, da državljanke in državljani povedo, solidarno prihodnost ministrstva, zakaj je ustanovljen? Zato, da je dobila Levica še eno ministrstvo, drugače ne bi bila v vladi. In bilo kdo od vas bi bil predsednik Vlade, ki tukaj sedimo že tri leta skupaj, sem, grem stavit, da nihče ne bi od vas potrdil, da bi imeli Ministrstvo za solidarno prijavnost, to grem stavit.

to, da vrhunski menedžer doktor Robert Golob, ki je najmočnejši na tem področju v Republiki Sloveniji, ima to področje svoje ministrstvo. Ampak poglejte, mi kdo zna po treh letih povedati, če pravite, da delamo težave, v SDS, po čem bomo, ne vem, jutri plačevali elektriko? Kako bo omrežnina? S tem se že ukvarjamo tri leta. In nihče v tej dvorani ne razume. Tega ne razume slovenski strokovnjaki na področju energetike, najmanjše pa naši državljanke in državljani. To je težava, ki jo danes očitamo. kolegica in kolegi iz naše poslanske skupine so tudi povedali za postopke, ki potekajo, ali OPN ali izdajo gradbenih dovoljenj. Seveda imam podatek iz ene mestne občine, mestne upravne enote, kjer niti ne zložijo map na levo stran, tiste, ki ustrezajo, ki se lahko v roku dveh, treh tednov izda gradbeno dovoljenje, od tistih, ki pa nimajo vsi pogoje. In tam **77. TRAK kjer podjetja in posamezniki ne dobijo šest mesecev, leto ali pa dve leti gradbenega dovoljenja. To je težava. Pa ne bom trdil, da je to ključna težava in da se je ta težava začela s prihodom Svobode v ta parlament. Ampak zato sem pa slabe volje, ker nam očitate, da mi tega ne razumemo oziroma da samo nagajamo. To je težava. Danes sem slučajno srečal župana, ki sprejema OPN in med tem OPN ima industrijska cona, ki je 30 hektarjev velika.

Ampak glejte, vsi zakoni, če bi naši, jaz trdim, da imamo eno četrtino zelo dobrih, tistih birokratov, ki delajo, so dobri. Če bi vsi ostali vsaj roke upoštevali, bi že mi veliko nalogo naredili. Niti rokov se ne upošteva tistih, ki jih oni imajo. In glejte, da zaključim. Večinoma evropskih ali pa svetovnih držav, ko gre za gospodarstvo, ko pride gospodarstvenik na upravno enoto oziroma na lokalno skupnost, pa na državo, da želi zgraditi eno podjetje oziroma podjetje razširiti. In ko temu vsaj malo zadiši po davku, stopijo vsi skupaj in temu podjetju oziroma temu podjetniku omogočijo čim krajšo pot do postavitve njegovega podjetja. Kaj to pomeni? Naslednji dan, ko bo to podjetje zaživelo, bo tudi državi odvajal davke. Hvala lepa.

da se je težko odzivati na tako zelo, bom rekel, lepo dinamično razpravo. Obžalujem, da mogoče pogosto skrenemo. Pa bi se probal samo, če se le da, osredotočiti na temo. že v samem naslovu s sklica seje mislim, da jasno piše, torej zagotavljanje boljšega poslovnega okolja debirokratizacije. Tako da tu ne rabimo iti ne vem kako vse sfere, pa bi se mogoče prvič odzval na prvo, torej na prvo zadevo, kar se tiče zagotavljanja poslovnega okolja, ki je, po mnenju predlagateljev, slabo, slabše kot v nekem primerljivem okolju. Zdaj to samo dejstvo demantirajo že številke. Torej, neodvisno od vsega vlaganja. Jaz prihajam iz občine, kjer je največja investicija v zgodovini Slovenije. Jaz sem hvaležen, hvaležen sem tej vladi, hvaležen sem tudi, če se je kdo trudil v vaši vladi. Ampak ne govoriti o tem, da je vse slabo, da ni nobenega interesa s strani tujih vlagateljev, če to ni res. Torej, imamo na eni strani Sandoz, imamo v Novem mestu Revoz, danes je bil že omenjen članek iz Novartisa, da se ne bi, ne ne bi spet ponavljal. Jaz mislim, da ni vse tako črno kot navajate. Govora je bila bilo tudi o 17 milijardah odhodkov v državnem proračunu, pa 15 milijardah prihodkov. Iz teh 17 milijard odhodkov je zelo veliko infrastrukturnih projektov. Saj na teh infrastrukturnih projektih nekdo dela, delajo gradbinci, delajo veliki gradbinci, delajo mali gradbinci, delajo državni, regionalni in lokalni gradbinci. Saj ta denar gre v gospodarstvo. Saj ne gre vse, za vas, pogosto kar sam tako razumem, tako zelo osovražen javni sektor, javno upravo. Jaz vidim recimo v svojem lokalnem okolju, vidim pozitivno spremembo, vidim toliko žerjavov, če želite, kot nikoli. Ti žerjavi - kaj zagotavljajo? - zagotavljajo boljšo infrastrukturo, boljšo dostopnost, boljšo mobilnost, boljša delovna mesta in s tem kakovostnejše življenje vsakdanjega človeka. Jaz ne morem biti proti temu. Da bi lahko bilo boljše, pa mi se moramo tu vsi strinjati, da bi vedno lahko bilo boljše. Ampak jaz sem sveto prepričan, da obstaja neka objektivna resnica, neka sredina, kjer pa se vendarle lahko le večina nas strinja. Mislim, da bi se morali strinjati glede tega, da pa neodvisno od vaših navedb vendarle poslovno gospodarsko okolje v tej državi ni tako slabo. **78. TRAK: (VP) 16.25** (nadaljevanje) In kot sem že v petek poudaril na svoji razpravi, pogosto smo na nek način talec evropskih direktiv, smo. Pa ne bom krivil vas, pa vaše stranke pa LPP pa ne vem kaj vse, ne, ampak če smo toliko zreli, pa dajmo se vsaj pogovarjati o realnih stvareh, da ne govorimo vse povprek, ker potem pa res nima smisla. In kar sam obžalujem, je nekaj kakovostnih razprav, tudi kolega Breznik je zame osebno imel kakovostno razpravo, mi je pa žal, da se od kakovostne razprave nikoli ne premaknemo v argument..., v argumentih naprej, ampak vedno gremo na začetek in na novo kreganje in na novo kreganje. Meni bo zmanjkalo časa, da bi se lahko še na drugi del odzval, pa se bom potem kasneje prijavil, ampak sam nikakor ne odrekam vam pravice, da to skličete sejo. In ko ste rekli, da bi se lahko pogovarjali, pogovarjali, pogovarjali. Ampak to ni dovolj. To ni dovolj. Mene zanima konkretno, tudi vi, ko nam pravite, kaj bi mi naredili, kaj bi pa vi naredili? Bi umaknili Zakon o javnih naročilih? Bi umaknili Zakon o Računskem sodišču? Kaj bi naredili? Torej to je dvosmerna cesta, ni enosmerna cesta. In jaz vam izkažem spoštovanje s tem pa poskušam argumentirano razpravljati, ker to je edini način, da nekam pridemo.

Zdaj jaz moram reči, da po petkovi seji sem danes ponovno vesela, da smo imeli to razpravo po eni strani. Vesela pa sem tudi, ko je v bistvu predlagateljica po mojem stališču povedala, da to ni uvod v interpelacijo. Ampak kljub temu, glede na to, da bomo razpravljali nekje okoli 7 ur, bo, nekako tudi ta uvod v ta del še vedno obstaja. Seveda si vsi skupaj želimo, da imamo željo, da bi ta Vlada sledila ciljem, ki so zapisani v vaših priporočilih. In v kolikor smo si natančno prebrali oziroma ste si prebrali, Vlada odgovarja na 30 straneh glede na vaša priporočila in nekaterim tudi, bom rekla, daje zeleno luč, da bo proučila. Mogoče zgolj in samo enega, ki ga vam lahko na hitro tudi navedem, recimo v zvezi z odzivom glede pobude za spremembo pravilnika o znakih in opremi vozil, s katerimi se opravlja prevoze v cestnem prometu. Vlada na to odgovarja: predlogu načeloma ministrstvo ne nasprotuje in bo predvidoma upoštevan po uskladitvi med obema pristojnima ministrstvoma ob naslednji spremembi pravilnika. Torej mislim, da je današnja razprava in tudi vaša priporočila gredo v pravo smer. In verjamem, da če bomo tako tudi nadaljevali, da lahko naredimo dobre korake za državljanke in državljane in zato tudi nekako pozdravljam tudi to razpravo. Zdaj, Slovenija se dejansko sooča z birokracijo že vrsto let, to ni ne od te vlade, ne od prejšnje vlade, ampak ves ta čas, odkar smo pač v bistvu samostojni. Zdaj, ali to otežuje delo podjetnikov? Bi tudi temu lahko tako rekli. Vsekakor pa iščemo rešitve po izboljšavi, ampak tudi izboljšave pri nas so bile narejene, ampak počasi. samih priporočilih ste navedli tudi kar nekaj ukrepov, ki pa, pa verjamem, da to vi predobro veste, ne sodijo pod delokrog vlade. Ena, naj navedem zgolj in samo dva primera, ker časa nimam ne vem koliko. Ko pravite, da naj delodajalce zavezuje le ena kolektivna pogodba dejavnosti, tukaj je treba poudariti, da so, kolektivne pogodbe temeljijo na svobodnem in prostovoljnem sklepanju kolektivnih pogodb, pri tem pa velja avtonomija pogodbenih strank. Potem imate naveden ukrep: sprememba metodologije za izračun omrežnin. Tudi tu, kolegica Suzana, vem, da veste, da imamo nacionalnega regulatorja in v tega ne smemo posegati; o tem smo veliko govorili tudi na posameznih odborih, tako da Agencija za energijo ima to pristojnost. Zdaj, če se pa dotaknem nekaj pozitivnih stvari, ki jih je pa Slovenija nekako tudi naredila pri digitalizaciji javne uprave, kar omogoča hitrejše opravljanje določenih administrativnih postopkov. Vzpostavljen je bil elektronski sistem za poslovanje podjetij ePortal, zVem, eRecept, eNaročanje, tudi določene zadeve se lahko urejajo brez obiska **79. Vsekakor se pa tukaj tudi strinjam, da nekako postopki pridobitve gradbenih dovoljenj so bistveno, bistveno predolgi. Ampak tu zdaj posamezna ministrstva imajo tudi narediti in oddelati domačo nalogo, veliko je pa tudi odvisno od samih uradnikov na samih upravnih enotah, kako hitri in kako vztrajni so pri pridobivanju določenih soglasij. Sama se spomnim svojega dela, ki sem ga opravljala, pa smo kot lokalna skupnost pomagali pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in gradbeno dovoljenje je bilo izdano v treh dneh. Seveda smo se vsi skupaj aktivno vključili, tako upravna enota, kot tudi v v bistvu lokalna skupnost in rezultati so bili na koncu izjemno pozitivni. Tako da tukaj verjamem, da imamo veliko, veliko stvari še za narediti in tudi možnosti za izboljšave. Kar nekajkrat je bilo danes tudi omenjeno, ta naša plačna reforma, da ni prinesla nekih uspehov oziroma da smo dvignili samo plače. Tukaj je potrebno poudariti, ja, plače so se dvignile, ampak plače se bodo dvigovale postopoma do leta 2028, najbolj so se pa plače dvignile tistim, ki niso prejemali minimalne plače in to je edino prav. Pa govorimo, da v bistvu ni to ne vem kakšen velik znesek, da so že prej dobivali na transakcijske račune minimalno plačo. Ja, so dobivali minimalno plačo, ampak dodatki so se jim šteli na plačo, ki je bila nižja kot minimalna, sedaj pa dobijo dodatke na minimalno plačo. In res nihče ne bo dobil samo minimalne plače, ampak več. Tako da to si pa moramo zabeležiti, da to pa je pomemben korak. In vsa ta leta, odkar se pač nekako soočamo s tem, sem zagovarjala to, da nobena plača ne sme biti nižja od minimalne plače. Seveda dejansko vprašanje debirokratizacije in izboljšanje poslovnega okolja bo obstajalo in je ključna tema vsekakor za prihodnost Slovenije. Ampak kljub nekaterim preprekam pa ni zanemarljiv podatek, da je Slovenija dosegla na tem področju digitalizacije in poenostavitve določene pozitivne korake. In prav je, da se ti pozitivni koraki tudi nadaljujejo v prihodnje in da se tudi Vlada in tudi gospodarstvo povežeta v iskanju najboljših rešitev tako za gospodarstvo kot tudi za državljanke in državljane. Hvala lepa.

Predlogi priporočil v zvezi z debirokratizacijo in izboljšanjem poslovnega okolja na naš predlog, gre seveda za to, ker gospodarstvo, torej gospodarski subjekti, lastniki in menedžerji niso zadovoljni s pogoji za podjetništvo v Sloveniji ter seveda ne zadovoljni z delom ministrstva in Vlade, ki ne sledita ukrepom za izboljšanje podjetniškega okolja. Se pravi, to ni nobena muha. Situacija je takšna, da dejansko, da ne povzemam vseh teh priporočil, pozivamo Vlado in pa Ministrstvo za gospodarstvo, da seveda odpravi administrativne ovire tako za kmete in pa seveda za podjetnike, ki jim otežujejo delo. In sicer tukaj imam povzetek iz portala SBC iz 10. In takole pravi, citiram: "V letu 2024 je država sprejela kar nekaj predpisov, ki so nam otežili poslovanje. Ukvarjati smo se morali z internimi akti, kot je evidenca delovnega časa, pravica do odklopa, namesto da bi se z razvojnimi projekti in pridobivanje novih poslov." In če gremo k temu, zakaj se zavzemamo v Slovenski demokratski stranki, zakaj opozarjamo? Zaradi tega, ker, nihče ni rekel, da ministrstvo ne dela, pa da koalicija ne dela nič, ampak efektov velikih pa ni. In takrat, ko nam gre dobro, ko je konjunktura, takrat je seveda čas, da omilimo birokratske ovire in da podjetnik čim prej pride do dovoljenja za gradnjo gradnjo novega poslovnega objekta, za širitev poslovanja in tako naprej. In sedaj, če nekdo reče, da nas ne prehitevajo po levi in desni, potem ta primerjava plače Hrvaški, naša podjetja odpirajo nova podjetja na Hrvaškem ali dodatna ali pa seveda selijo naša podjetja tja, in sicer zaradi boljših pogojev. Kajti

več profita, zato tudi ima odprto podjetje. In resnično, tisti, ki izvažajo storitve in tisti, ki izvažajo izdelke direktno v druge članice Evropske unije, seveda najbolj vidijo, kaj pomeni biti konkurenčen. Če nisi konkurenčen, ne dobiš več posla, če nisi konkurenčen, se ti ustavi nakup tvojih izdelkov. In še enkrat, to, kar se sedaj dogaja v Nemčiji, ker mi sedaj govorimo, da nam gre boljše kot Nemcem. Dogajanje v Nemčiji gotovo povzroča strah tudi v Sloveniji, saj so naša podjetja vpeta v nemško gospodarstvo s polizdelki za avtomobilsko industrijo. Ja, Nemci so se ustrelili v koleno z zelenim prehodom in sedaj imajo upad avtomobilske industrije, odpuščajo koncerni, kot je Fain(?) in tako naprej. K nam te stvari še pridejo. In kaj boste, spoštovana koalicija, vi naredili za to,

oziroma pač državni proračun nam daje manko in sedaj se zna pa zgoditi, ko se ohladi, da namesto 15 milijard pridelamo 14 milijard. Manko bo vedno večji, / znak za konec razprave/ in to ne gre v nedogled. Zaradi tega seveda mislim, da je Ministrstvo za gospodarstvo malo melanholično pri teh ukrepih, ukrepih, ki bi jih morali hitro uvesti. Torej, še enkrat, naša seja je v smeri tega, da vam, nekako vas opomnimo k temu, da se odpravijo administrativne ovire, da bo podjetniško okolje boljše v Sloveniji in da bomo imeli seveda dober prihodek. Bruto družbeni proizvod, / znak za konec razprave/ iz katerega dobivamo tudi proračunska sredstva. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo magister Dejan Kaloh, izvoli. Jože, če izklopite mikrofon. Hvala, kolega Jože. Podpredsednik, hvala lepa. Hvala predlagateljici Suzani, ki danes tako konsistentno predstavlja problematiko, pozdrav tudi državnemu sekretarju, someščanu Matevžu Frangežu, ki je danes do konca z nami na tej seji! Zdaj, mi imamo od konca leta 2021 tako imenovani Zakon o debirokratizaciji. Ta zakon naj bi zmanjšal upravna bremena, naj bi zmanjšal regulatorna bremena v javni upravi in pa seveda izboljšal samo učinkovitost v javni upravi. Zdaj ne vem, če ste vi kaj videli na tem področju, da se je kaj zgodilo, jaz tega nisem opazil, iz preprostega razloga, ker noben uradnik dejansko ne odgovarja za svoje odločitve. Še manj pa, da so ti uradniki odgovorni za hitrost sprejemanja odločitev in pa za kakovost odločanja, kajti pridemo do paradoksa, ki se mu reče več birokracije manj odgovornosti. To je prvo, kar bi morali v tej državi poskrbeti. In zdaj, če iz leta 2021 skočimo na naslednje leto 2022, ko je oblast prevzela Svoboda. Zdaj, vsi smo opazili, da je aktualna vlada takrat res bila izgubljena v vesolju, sploh niso vedeli, kako bi se pozicionirali. Najprej so uvedli 20 ministrstev in ne bom nikoli pozabil, ko je poslanec Svobode govoril, da 20 ministrstev je pa tisto pravo, kajti tudi v Šrilanki imajo 20 ministrstev. No, potem je Šrilanka v tistem letu 2022 bankrotirala. Slovenija zdaj seveda še ni na tem, na tej točki, pa vendarle je pa potrebno to birokratsko pošast oklestiti, ki nam seveda uvaja štempljanje in druge neumnosti. Kar se tiče realnega sektorja, tudi jaz hodim dosti po terenu, od podjetnikov, obrtnikov, gospodarstvenikov. Kmetje pravijo, da jim ta vlada res težko pride nasproti s kakšnim pametnim predlogom in pa ves čas obeša nove po težkoče, s področnimi pravili, z novimi davščinami in tako dalje. Zdaj, en tak dobronameren predlog Vladi, ki še bo nekako vedrila in oblačila dobro leto. Najprej bi veljalo temeljito pregledati zakonodajo in najprej odpraviti ta podvajanja, ki dejansko prihajajo v administrativnih postopkih, tako nam vsaj govorijo deležniki iz realnega sektorja. (VI) 16.40** (nadaljevanje) davčne obremenitve, predvsem za mikro in mala podjetja, kakor tudi pod nujno poenostaviti davčno zakonodajo kot tako in pa seveda zmanjšati malo morje davčnih poročil, ki jih morajo podjetniki dostavljati na Furs čez celo leto in to jih seveda zelo obremenjuje. Seveda je bilo tudi nekaj debat o konkurenčnosti gospodarstva in o privabljanju tujih investicij. Jaz sem bil zdaj na tuje investicije, seveda tudi posredno polnijo našo davčno blagajno. Čez vikend sem bil v Gradcu in v smeri proti Gradcu je tista logistični velik center, kjer so tudi našli svoje mesto velike korporacije, kot je recimo Amazon. Zakaj tega ni v Sloveniji? Jaz opažam, da imamo dvojno problematiko, nekaj gre za nesposobno lokalno oblast v navezi z nesposobno državno oblastjo, ki enostavno ne zna privabiti tujih velikih korporacij, ki bi potem tudi oplajale našo In na vrhu te dvojne nesposobne torte je to, o čemer danes govorimo, to pa je preveč pravil in preveč regulacij. To verjetno se bo tudi spoštovani kolega Frangež s tem strinjal. Zdaj pa, kaj še pa danes res nismo slišali, jaz kot pravnik tudi opažam to veliko pomanjkljivost na področju sodnih postopkov v gospodarskem miljeju. Vsi vemo, da od gospodarskih sporov, insolvenčnih postopkov, vse to traja leta in leta, da se zaključijo ti postopki. In seveda vmes nekatere firme propadejo, nekateri podjetniki celo končajo svoje življenje in tako dalje. Meni je sicer žal, ker zdaj bom pa za zaključek o izjavi gospoda ministra Hana še nekaj pripomnil. Gospod Han je namreč dejal, če bi bil v opoziciji bi se strinjal s 60 procenti zapisanega. Zdaj, ko je pa član vlade, se pa jasno, ker je pač opozicija predlagala, se z ničemer ne strinja. Ampak lepše v bistvu ne bi mogel povedati, da gre ves čas za politične igre. Veliki problemi v tej državi pa ostajajo in se v bistvu še dalje kopičijo in to na hrbtih naših državljanov. Tako da jaz mislim, da na naslednjih volitvah

ter predstavnica predlagatelja predloga priporočila. Če želi Matevž Frangež? Ne. Potem ima besedo predstavnica predlagatelja, gospa Suzana Lep Šimenko, izvolite. Najlepša hvala. Prej je bilo omenjeno, kako lepo je videti, da se toliko infrastrukturnih projektov gradi. Absolutno, tudi jaz se strinjam, da je to lepo videti, da je to v bistvu zelo dobro za slovensko gospodarstvo. Bojim pa se, da je za, bom rekla, nek privilegiran del. Zakaj to pravim? Zato, ker se je zadnja leta začelo dogajati, da se na javni razpis, posebej ko gre za infrastrukturne projekte, v dveh tretjinah prijavi zgolj en ponudnik. Jaz mislim, da je to podatek, ki nas bi moral skrbeti. Več kot očitno tu v ozadju potekajo velika dogovarjanja z ostalimi podizvajalci. Na koncu so vsi veseli, ve se kdo dobi posel in to je to in karavana gre dalje. Ampak to gre pa absolutno na škodo davkoplačevalcev. Zakaj? Zato ker so zagotovo cene prenapihnjene. In tukaj mislim, da se ni na tem področju v tej zadnji vladi naredilo popolnoma nič. Tako da ključno je, da se davkoplačevalski denar troši racionalno. Ampak po takih primerih, ko te podatke slišimo, pa mislimo, da tukaj obstaja pa resnično upravičen dvom, da to pa zmeraj žal ne poteka tako, kar pa seveda ni dobro ne za slovenske državljane, ki se jih na nek način vse bolj obdavčuje, ne tudi za slovensko gospodarstvo, tisto, ki bi želelo pošteno tekmovati na trgu. Imamo sicer tudi agencijo, ki bi se naj s tem ukvarjala, ampak očitno njo te zadeve ne skrbijo. Zato se seveda tudi upravičeno sprašujemo, ali res potrebujemo vse te agencije v državi, ki jih imamo. Kot že rečeno, ni vse slabo, ni pa tudi vse dobro. Lahko bi bilo še bistveno bolje. Jaz mislim, da kot država moramo stremeti k temu, da smo boljši, zmanjšujemo birokratske nesmisle. S tega vidika sem zelo vesela, da je današnja razprava tukaj potekala, mislim, da je bila v večji meri vseeno zelo konstruktivna, da so bili podani iz različnih smeri kar nekaj dobrih predlogov. Verjamem, da so predstavniki Vlade tudi katerega slišali. ne glede na to, ali se prizna, da je nekaj dobro ali ne, če bo karkoli od tega uresničeno, mislim, da smo vseeno na pravi poti. Drugače pa morda za zaključek, resnično se moramo zavedati, da le od dobro delujočega gospodarstva je odvisno, kakšne storitve ostale bomo imeli v državi, koliko bomo imeli denarja za zdravstvo, koliko bomo imeli za socialo, koliko bomo imeli za šolstvo, za infrastrukturo in ostale podsisteme. Tako da kakorkoli si priznamo ali ne, mislim, da moramo več narediti za eno bolj spodbudno, konkurenčno poslovno okolje, za manj nepotrebnih regulacij, ki mislim, da je kljub vsemu preveč. In tako lahko kot država le pridobimo vsi skupaj, gospodarstvo, boljše storitve in seveda to pomeni boljše storitve za državljane. Upam pa tudi, da si ne obeta več ta koalicija v zadnjem letu novih obdavčitev, ker to bi bilo pa resnično nesprejemljivo glede na trenutne davčne obremenitve.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 Ugotavljam, da je še interes. Če želita razpravljati tudi predstavnica predlagatelja predloga priporočila ter eden od predstavnikov Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona; v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej eden od predstavnikov Vlade in nato predstavnica predlagatelja.

Hvala, podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, ki ste še ostali tukaj, spoštovani državni sekretar, lep pozdrav. Mogoče bi rad začel pozitivno, pa se mi zdi, da glede na to, kako smo začeli tudi sejo odbora na to temo, to ne morem, predvsem s tega vidika, da sem si pogledal vabilo in sem pogledal, koliko gospodarskih, delodajalskih organizacij je bilo vabljenih na to sejo odbora - kar deset teh vabil sem naštel - in ko sem na odboru pogledal po sejni dvorani sem videl, da je bila udeležba s te strani zelo pičla. To je gotovo ogledalo vsem nam, predlagatelju, tudi meni, vsej politiki, koliko še gospodarske organizacije zaupajo nam, da bomo resnično reševali tiste probleme, o katerih govorimo. In to je ena od stvari, s katerimi bi se vsi skupaj kot politiki po mojem mnenju tudi morali ukvarjati. Drugače pa menim, da je razprava o poslovnem okolju v Sloveniji gotovo dobrodošla in sam bi izpostavil tri stvari v tej luči. Sicer, čemu je namenjena država? Zakaj mora podpirati gospodarstvo? Sam mislim, da predvsem zato, ker obstaja veliko tveganj, ki jih samo gospodarstvo, podjetja, podjetniki ne morejo predvideti. v času tega mandata smo videli vsaj dve veliki krizi, bili smo jim priča in sam menim, da se je Vlada in vladajoča politika na te krize odzvala dobro, zelo dobro pravzaprav. Najprej v letu 2022, ob začetku ukrajinske vojne, smo bili priča energetski krizi tu so seveda poskočile cene energentov in Vlada je za ta namen gospodarstvu, gospodarskim subjektom namenila po mojih podatkih več kot 400 milijonov evrov.

Veste tudi vsi, da smo bili potem v letu 2023 priča poplavam, takim, kot jih Slovenija še ne pomni, avgusta so nas prizadele, in tudi tu je vlada in ministrstva odreagirala zelo hitro, zelo hitro je odreagiral tudi Državni zbor s tistim prvim popravkom najprej Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, potem tudi z drugo zakonodajo za pomoč prav podjetjem s strani škode, ki je nastala po teh poplavah je ta država namenila več kot 230 milijonov evrov. Tudi to govori o tem, kako Vlada obravnava gospodarstvo, predvsem okoliščine, na katere sami podjetniki, podjetja ne morejo vplivati in zato Vlada tudi je. ko govorimo o poslovnem okolju, se mi zdi, da ga lahko najbolj objektivno ocenjujejo tisti, ki prihajajo od zunaj, tisti ki imajo pred sabo praktično cel svet, ki za to, da pridejo z neko investicijo, primerjajo različne lokacije, različne države. In tu lahko rečemo tudi, da je ta vlada odigrala svojo vlogo. Zelo dobro, če pogledamo investicijo Sandosa, ki se predvideva v Lendavi. Kolega Süč je gotovo s tem zadovoljen, to je nenazadnje tudi sam povedal, verjamem da je tudi vso lokalno okolje s tem zadovoljno, in tu je treba čestitati čestitati Ministrstvu za gospodarstvo in ekipi, ki tam deluje, da se s tako pomembnimi igralci na evropski in svetovni ravni zna pogovarjati in tudi dogovoriti. Pa lahko povemo, lahko gremo tu tudi v Novo mesto in Revoz ali pa na Palfinger v Ormožu. In ko se pogovarjaš ali pa ko slišiš informacije zakaj so ta podjetja investirala in zakaj bodo bodo investirala pri nas, potem vemo, da bodo investirala ne zaradi najprej davčnega okolja, ampak predvsem zato, ker imamo usposobljeno in kvalitetno delovno silo. To je... /izklop

če gremo malo k temu, kaj bi bilo potrebno narediti, je tudi to, da pač digitalizacija nam po domače rečeno ne špila. Kaj pomeni v desetih letih, v zadnjih 10 letih 24 tisoč javnih uslužbencev več ali pa javnega sektorja več in to torej ne gre. In IKT sodobna informacijska komunikacijska tehnologija, bi nam morala dati rezultate, da bi jih imeli manj, pa nekako ne uspeva. In seveda potem moramo narediti učinkovitost upravnih enot, občinskih uradov, učinkovitost raznih agencij. In mi v Slovenski demokratski stranki vidimo, debirokratizacijo kot neko osnovo za to, da bomo vse boljše prilagajali, ker ravno to, ravno tega nas tudi spominjajo razne institucije iz ravni Evropske unije, da če smo dovolj prilagodljivi, potem bomo uspešni, sicer bomo pa dali še bolj kot sedaj. Ampak nihče ne pravi, da je čisto vse, da je čisto vse narobe in da imamo, kako naj rečem, najslabše rezultate, ampak pripravljeni moramo biti in se dobro prilagajati. In potem recimo v gospodarstvu, par dni nazaj sem se pogovarjal z enim prokuristom dokaj uspešnega podjetja do sedaj, ki tudi razmišlja, da odpre še kakšno, če tako rečem, del firme v tujini, in kaj pravi on, delu od doma. Pa to je nenormalno, pravi. v gospodarstvu imamo delo in učinkovito merjenje opravljenega dela in rezultatov. Recimo minister za solidarno prihodnost, on pa vidi debirokratizacijo v tem, da ljudi pošlje domov, da delajo od doma, se pravi, ima prazne pisarne, mi ne vidimo tega tako,

nadzira, učinkovito spremlja, ali je bilo to delo potem tudi opravljeno ali ne in logično je, da mi je rekel, pa to ni mogoče, mi imamo red, imamo avtoriteto, ampak če bi jaz dal uslužbenki v pisarni, sodelavki dva dni, da lahko dela od doma, ne bi toliko naredila, kot naredi sedaj tukaj v firmi. Tako, da še enkrat, menimo, da je potrebno poenostaviti postopke, vključiti IKT, da bomo čim prej prišli tudi do tega, kar smo se danes pogovarjali, tudi hitrejša izdaja gradbenih dovoljenj, tudi hitrejša izdaja odločb. Tudi glede na to, da pač določeni specifični poklici ne gredo drugače, kot da se kakšnemu delavcu tudi seveda odobri delovno dovoljenje za delo v Sloveniji in bivanje začasno. Da bi to vse teklo hitreje, smo pač sklicali to sejo, meni je žal, da ni šla na matičnem delovnem telesu skozi in verjamem, da v prihodnosti seveda bo imela ta Vlada več posluha. Za naše podjetnike in gospodarstvo. Hvala lepa.

debirokratizacije, pa bi se mogoče vseeno odzval na to, kar je zdaj gospod Lenart rekel, kajne. Torej, da morajo vsi fizično delati na torej, kjer je stacionirano podjetje, karkoli. In jaz mislim, da tudi v gospodarstvu, torej v realnem sektorju obstaja ogromno delovnih mest, sodobnih delovnih mest, ljudi, ljudi, ki delajo v marketingu, dizajnu, konec koncev arhitektov, ki lahko delajo od doma. Jaz mislim, da to ni vzročno povezano, da torej debirokratizacija torej kakorkoli pomeni to, da ne sme nihče doma delati, jaz mislim, da je to čisto narobe, narobe razmišljanje, pa mi je zanimivo, recimo, tudi sama beseda birokracija, etimološko pomeni v francoščini biro, torej pisarna, in kratos v grščini vladati, torej vladavina pisarne. Torej, spoštovani kolega, glede na to, kaj ste vi zdaj povedali, bi torej želeli birokracijo, če se malo malo pošalim? Bilo je govora tudi o OPN-jih. Zdaj, s temi OPN-ji je kar križ, tega se verjetno vsi, vsi zavedamo, mislim, da kolega Černač je govoril o tem, da trajajo postopki šest, sedem let. naša vlada je približno tri leta in mora biti tukaj na mestu realno vprašanje, zakaj pa potem vi niste kaj naredili, da se to pohitri? Pa to ni kritika, samo to, da pač vseeno vemo o čem se pogovarjamo. V mojem konkretnem primeru moje lokalne skupnosti, o tem sem že zadnjič govoril, OPN iz leta 2001, sprememba katerega je bila vložena leta 2021, v času vaše Vlade. In če vas v času vaše vlade nekaj ni bilo v redu, glede na to, da je župan tudi iz vaših logov, torej član SDS, vem, da verjetno s samim predlogom OPN nekaj ni v redu. In jaz sem hvaležen vsem tistim, ki ste podprli spremembo, torej novelo ZUREP-a, Zakona o urejanju prostora. Ker, če se to ne bi zgodilo, mi s 1. 1. 25, naših, naši občini ne bi imeli novih gradbenih dovoljenj. In tukaj je na nek način vseeno Vlada oddelala svoje, ne morem reči, da ne. Zdaj recimo imamo spet glede birokracije, kako vse traja, ta investicija v Sandoz, 400 milijonov evrov. Takoj smo rekli, lokalno okolje potrebuje delovna mesta. Kaj lahko naredimo? Rabimo več izobraženih s področja farmacije. Kaj se je naredilo? Ena od agencij, v katerih, katere so tudi del vaših priporočil, da bi mogoče bilo bolje, da jih je manj, je NAKVIS, Nacionalna agencija za kakovost v izobraževanju. In se je dodal nov program farmacije na mariborski univerzi, ki bo zagotavljal kadre za to investicijo v mojem lokalnem okolju in tudi to je dobra zgodba. Torej, kaj hočem reči? Vse se da, če se gre z roko v roki, korak po korak. Ena stvar. Torej, investicija tuje družbe država sofinancira v višini 52 milijonov evrov. Kaj se lahko uredi s strani politike? Torej, da se zagotovi program izobraževanja, ki bo zagotavljal delovna mesta, kaj se še lahko naredi? Lahko se zagotovi stanovanja. kakorkoli v Lendavi sofinancira izgradnjo prvega bloka, mislim, da po letu 2007, 40 stanovanj. Ne more pa ta Vlada, ne more ta Državni zbor, niti ne morete vi, namesto lokalnih skupnosti od delati domačo nalogo. In to je, da v skladu z zakonodajo pripravi tiste dokumente, ki so potrebni zato, da se zakonito spremenijo OPN. Jaz mislim, da tudi ravno zadnjič sva imela s kolegom Kosijem, pa si bom dovolil naslavljati kljub temu, da ni tukaj neodvisno od tega, ker nič slabega ne želim povedati, debato o tem. Javni uradniki, da po eni strani so servis javnosti, gospodarstva, ampak morajo upoštevati norme, zakonitosti, morajo delovati v skladu z zakonodajo. Oni niso na nek način politični kader, ki bi, če bo zdaj ena stranka rekla, tako naredite, tako da morajo tako narediti. Zakoni so nad vsemi nami in vsi jih moramo upoštevati. Tako da jaz se bi zahvalil za konstruktivno debato. Sem tudi vesel, da smo vztrajali do konca, poskušali izmenjati stališča, verjamem, da tudi mogoče nakazali kakšno smer, kake dobre rešitve. Je pa, kot je rekla kolegica Suzana, zelo dobro, to je naše delo. Torej, s tem ni nič narobe, če smo tukaj, če se pogovarjamo. In jaz se zahvaljujem vsem, ki so nas poslušali in vsem kolegom, ki so dodali svoje k tej debati. Hvala lepa.

Vabili smo vse verodostojne v Sloveniji. Kolikor vem, sta bili prisotni zgolj dve, od teh je zgolj ena dejansko tudi podala svoje mnenje, kar seveda obžalujem. Zaradi tega, ker so zamudili edinstveno priložnost, da bi predstavili svoje poglede, svoje ukrepe, svoje rešitve pred vsemi nami poslanci, to kar je bil tudi namen te seje. Ampak morda pač ob kakšni drugi priložnosti, žal. Jaz menim, da moramo po vzoru v prejšnjem mandatu sprejetega Zakona o debirokratizaciji nadaljevati. V vsaki spremembi zakona, ki se pojavi na poslanskih mizah moramo vsi imeti pred očmi kaj bo to pomenilo, da dodatno ne kompliciramo in zapletamo postopkov, da poenostavimo povsod tam, kjer je to mogoče, da dodatno davčno ne obremenjujemo državljanov. In to je neka pot. Danes smo vseeno ogromno tem odprli. Upam, da bodo nekatere izmed njih prišle na plodna tla, tako da verjamem, da današnja seja ni bila zaman. Hvala vsem, ki ste razpravljali in bili danes tukaj, za vsa stališča, četudi nismo si bili zmeraj na istih bregovih. Generalno, morda za zaključek zgolj to, da v Sloveniji absolutno potrebujemo manj države, potrebujemo manj regulative, manj pravil, krajše postopke, potrebujemo nižje davke in potrebujemo več ekonomske svobode. Hvala lepa vsem. Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 96. izredno sejo Državnega zbora. Hvala vsem. Hvala